Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В последните дни в Народното събрание сме свидетели на изключително тревожно явление – реставрацията на всички порочни законодателни практики от времето на управлението на ГЕРБ. Веднага щом овладяха чрез нечистоплътни, задкулисни уговорки ключовите постове на председател на Народното събрание и председатели на решаващите парламентарни комисии, без да губят нито ден, ГЕРБ започнаха брутално да налагат волята си, газейки Закона с подкрепата на ДПС и БСП, възползвайки се от желанието им да възстановят статуквото отпреди появата на реформаторските формации. Всички помним времето, когато законите се вкарваха и приемаха на тъмно, панически избягвайки всяка форма на обществено обсъждане, като обществото биваше поставено пред свършен факт. Навсякъде в демократичния свят законодателният процес е онази управленска дейност, която е най-прозрачна и публична. Доколкото в него се вземат базисни за обществото решения, трябва да се знае кой предлага един закон, с какви цели и мотиви, да се гарантира гражданското участие и контрол, за да се предотвратят нерегламентирани влияния. ГЕРБ не обичат това. С порочния си модел за управление те съсипаха държавността, пренебрегнаха всякакви конституционни и законодателни практики. Те превърнаха Народното събрание в придатък на правителството и то загуби характера си на реална законодателна власт. Българският парламент бе последователно обезличаван и замисълът му като коректив на изпълнителната власт изцяло отпадна през годините на управлението на ГЕРБ. На практика България престана да бъде парламентарна република, което е практическа отмяна на чл. 1 от Конституцията на Република Станахме свидетели на липсата на мотиви по ключови изменения на законодателството и приемането на закони в последния момент с преходни и заключителни разпоредби на други закони, превърнало се в патент на ГЕРБ. Лобизмът се превърна във водещ мотив за управляване на законодателната инициатива. Всичко това се завръща. Първо, с цел приемане на бленувания инструмент за подмяна на изборните резултати – хартиената бюлетина, после, и за целия законодателен процес в Народното събрание. По всичко личи, че още преди официалното връчване на мандатите идеята на партията, спечелила изборите, е да върви към нови избори. Затова е и цялото бързане за връщането на хартиената бюлетина, в разрез със законодателния процес. Ние от „Продължаваме Промяната“ няма да се примирим и ще се борим за законността и държавността, за участие на гражданското общество в законодателния процес и против реставрацията на рушащите правовата държава практики на ГЕРБ и присъдружните им партии. Благодаря, господин Матеев. За декларация – господин Георгиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не беше планирана тази декларация, но това, което чухме – тази концентрация на толкова много цинизми, двуличие и обидни квалификации, няма как да остане неадресирано. Първо трябва да кажа, че много от темите, които засегна колегата, всъщност бяха от дневния ред, така че декларацията Ви беше на практика нищожна. Но човек, който принадлежи на парламентарна група, чийто ръководител в началото на своята политическа кариера наруши по най-груб начин българската Конституция, няма как сега да говори за конституционализъм. Човек, който принадлежи към парламентарна група, която си позволи да потъпче всяка добра българска парламентарна практика, няма как в момента да поучава. Партията, която стоеше в основата на странно формирано коалиционно управление, състоящо се от леви мерки за десни цели или обратното; правителство, което доведе България до просешка тояга и състояние, в което българските граждани да мислят не за утре, а за това как ще преживеят днес; правителство, което беше скъсало с всяка реалност, в която българите се намират всеки ден, влизайки в магазините, не можейки да си позволят поради непосилните цени на инфлацията да си купят стоки от първа необходимост, да си платят газа, тока; правителство, което по същество тогава, когато видяхме отчета от неговата дейност, се оказа онова, подпомагало най-силно руския режим посредством инвестиции в енергийни ресурси, пряко идващи от „Газпром“ и от Руската федерация; правителство, което направи така, че износът на България на оръжие за Русия, продажбата на оръжие за Русия да се увеличи неимоверно, така че да отчете после индустриален ръст и ръст в икономиката, в момента няма как да говори за морал. Къде беше моралът Ви вчера, колеги, когато напуснахте Антикорупционната комисия? Нима забравихте, че точка осем от онези така широко прокламирани Ваши 16 е именно Законът за Защо вчера напуснахте Комисията по антикорупция за съставяне на новия закон за КПКОНПИ и не позволихте да се продължи по пътя на реформата, която сами Вие предлагахте, но олицетворихте с един човек, свързан с най-мракобесни комунистически практики? Позволявам си да го кажа, защото фактите са такива и налице. Колеги, не забравяйте, че Вие бяхте тези, които в Гранитната зала на Министерския съвет сключихте споразумението с Gemcorp, от което после, когато разкрихме далаверата Ви, панически избягахте. Вие бяхте тези, които заложихте парите на българския данъкоплатец посредством нескопосано направения Ви План за възстановяване и устойчивост, за да платим милиарди за стока, която дори вероятно няма да се реализира – именно батериите. Вие сте тези, които въведохте най-тежките корупционни далавери в тази държава. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Вие сте тези, които посредством четворната Ви коалиция, така наречена, се опитахте да пазарувате депутати, обикаляйки и прикривайки това под лицето на някаква измислена коалиционност. Вие сте тези, които превърнахте българския парламентаризъм не в цирк, защото циркът е изкуство, Вие го превърнахте в пазар, на който да се опитате да реализирате некадърните си идеи. Съжалявам за силните думи, но хората, които са навън, очакват да видят от нас решения. Те очакват от нас не лицата на една провалена промяна – Промяна, която доведе България до ръба, до изнемогване, а хора, които са тук с отговорност и способни наистина да реализират евро-атлантически цели или цели на реформа – такива, каквито Вие залагахте във Вашите програми. Програми, които, за съжаление обаче, се оказаха и те крадени крадени, така както бяха и парите на българските данъкоплатци осем месеца подред (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), и това е причината, поради която осем месеца едва просъществува тази Промяна. Промяна, която в крайна сметка се сведе до една ръкохватка на стълбище, позната още като парапет.

Уважаеми господин Председател,

Истината е следната – че това, което ГЕРБ се опитва да направи в момента, е да върне статуквото с фалшивите бюлетини и с фалшивите торби (реплики от действия на българските граждани. Те искат да върнат статуквото през задната врата и се правят на диалогични. Най-големият проблем е, че те, вместо да правят разговори за политики в България, за важните решения, които са важни за българските граждани, първият закон, който допускат, заедно с КПКОНПИ, е хартиената бюлетина. Това означава – те се готвят за избори, въобще не плануват дори да говорят с когото да било, отказват всякакви 16 политики, правят циркове по телевизията (реплики реално само си готвят задкулисието да се върне през хартиената бюлетина. Ето защо този тип изказвания не трябва да се допускат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

не са по съществото на дебата. Исках само да вметна, че вчера, и на това също трябваше да обърнете внимание, ако сте гледали заседанието на Правната комисия, тя беше проведена точно по начина, по който предишният председател е ръководил. Специално се информирах как той я е ръководил и спазих досконално принципите, от които се е ръководил той. Колкото високо беше сложил той летвата, толкова високо сме я скачали, така че това са Вашите правила, по които мина вчера Комисията. Всичко си беше по закон, всичко си беше по Правилник, мисля, че всички споделят това нещо. Благодаря Ви. Благодаря. Господин Чолаков, за да не допусна процедура като предходната, не трябваше да допусна и Вашата, защото това ще повлече процедура на процедурата. (Реплика начина на водене или реплика, която нямате право да правите, или разказ за Вашето председателство на Комисията по правни въпроси?

защото вчерашното водене на Правната комисия по никакъв начин не може да се измерва с воденето на Правната комисия, което упражнявах аз през изминалия мандат. защото никога в Правната комисия не е влизал за разглеждане законопроект, без по него да е имало поискани становища и без да е била спазена процедурата по чл. 73 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание така че не виждам как може да има подобно сравнение. И наистина съм обиден, това, което се случи вчера, да бъде сравнявано с моето председателстване на Комисията. Благодаря. (Шум и реплики Нека този разговор да не бъде, бих цитирал един жив класик сред нас, воденето ми е по-добро от воденето му. Господин Цонев, имате думата. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз трудно се обиждам. …господин Председател, да се обърна и към Вас, и към колегите народни представители, защото имахме много сериозен дебат в Комисията, която прави Правилника: какво да правим с тази процедура по начина на водене? Сутринта, ето за тази злоупотреба става въпрос, с тази процедура, тази сутрин започваме дебата с тази процедура – вече не е по начина на водене, а да си водим дебат помежду си отделните народни представители от трибуната. Аз Ви казвам това, другият става отговаря, третият отговаря на него и така нататък. Имахме идея да я ограничим, решихме да не го правим, но някак вътрешно в парламентарните групи да се разберем, че това не е добра практика за парламентаризма. Добре е една декларация, втора декларация и дотам. Господин Председател, така и така процедурата е по начина на водене, моля Ви да не давате повече да върви тази процедура, защото това се превръща в нещо, което го няма в Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Цонев. Уважаеми колеги, на основание чл. 47, ал. 5 от Правилника предлагам за т. 1 да преминем към приключване и попълване на състава и и ръководството на трите комисии, които останаха без председатели. Това са решенията, които бяха внесени в дневния ред за седмицата за вчерашния ден и не стигнахме до тях.

към т. 1 за днес, която да стане т. 2, респективно преномерация до края дневния ред за деня. Моля да гласуваме това предложение Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви много, господин Председател. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! След като вече бе гласуван така дневният ред, разбира се, ще се възползвам от правото си да искам да направим промяна, а именно разместване на вече гласувания дневен ред. Предложението ми е в следната насока.

Считаме, че този въпрос е изключително важен за голяма част от българското общество – както тези, заети в здравната система, така и за нас като пациенти. Правя процедурно предложение, господин Председател, и моля да го подложите на гласуване:

Моля за представяне на Проекта на решение за избор на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание „Проект! РЕШЕНИЕ за избор на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Народното събрание на основание чл. 84, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

издигаме кандидат за председател на Комисията по спорт и ми позволете в следващите две минути да аргументирам това наше решение. През последните два или три дни станахме свидетели на изключително грозни сцени в залата на Народното събрание, които вероятно голяма част от Вас, колеги, ги разбират, но за българското общество са неразбираеми. За българското общество депутатите се карат за председател на Комисията по спорт, те спорят по този въпрос. Аз не желая да влизам в калните борби на ДПС, аз не желая да ставам част от задкулисие, което е далеч от тази парламентарна зала, задкулисие, вероятно свързано с президентството, с Весела Лечева, не знам с кого.. Господин Йордан Цонев, който ми сподели тези неща, е хубаво да ги обясни след това. Аз не очаквам подкрепа от ГЕРБ и от ДПС, аз не искам да ставам председател насила. Когато говорим за „Продължаваме Промяната“, ние преди всичко говорим за политическа култура, колеги. (Шум и реплики от изисква... Уважаеми колеги от ГЕРБ, ако имате нещо да кажете, моля Ви, заповядайте на трибуната, поне оставете да се изказваме спокойно. Политическата култура изисква, когато два пъти не е избран председател на Народното събрание, който си предложил, ти да го оттеглиш, както направихме с господин Минчев, за да може да работи тази институция. Политическата култура изисква, когато два пъти не може да бъде избран като председател на Комисията по спорта – аз да не настоявам да бъда неин председател, защото за мен, повярвайте ми, това не е самоцел. Смятам, че председателите на комисии трябва да отговарят на едно-единствено качество и то е да притежават необходимите знания и умения, за да вършат тази работа. В тази връзка вчера вчера с колегите от „Продължаваме Промяната“ взехме това решение да не участваме в тези кални битки, в тези задкулисия, защото по този начин за българското общество става ясно само едно – тези се карат за власт. Ще направя два призива от тази трибуна от мое лично име. Първият призив е към господин Халил Летифов. Аз не се съмнявам, него го няма, в неговите професионални... Извинявайте, господин Летифов. Не се съмнявам в неговите професионални качества. Призовавам го и той да направи отвод като председател на тази комисия, за да покаже наистина, както каза неговият председател господин Карадайъ и господин Йордан Цонев, че те заравят окопите в момента и търсят диалогичност. Ако той не реши да направи този морален акт, аз призовавам колегите от „Демократична България“ и от БСП, които ме подкрепиха, да не подкрепят кандидатурата на господин Летифов и ще Ви кажа защо. Това е знак към задкулисието извън тази зала, че независимо от това че успяха да не направят господин Радостин Василев председател на Спортната комисия, ние няма да позволим ДПС по втория начин

Не знам дали господин Халил Летифов е завършил Спортното училище, дали се е подготвял за Световното по биатлон, докато е учел TOEFL и SAT? Не знам дали е бил част от системата на НСА, не знам дали някога са му взимали лактат – не знам дали знае какво е лактат...

може ли да каже той как въобще ще управлява тази комисия, при условие че синхронът между това в Спортната комисия и законите, които ще се коват там, да са така направени, че когато се предлагат решения в Спортната комисия, да бъдат обмисляни и с приложението? Има достатъчно много точки от Закона за физическото възпитание и спорта, които могат да бъдат синхронизирани с някои от другите закони, като например Закона за обществените поръчки, има разминаване – чл. 30, чл. 14. Бих желала да знам господин Халил Летифов поддържа ли връзки със спортните федерации? Какво е неговото мнение относно развитието на спортистите? Всичко това считам, че е важно за Спортната комисия и затова гласувах с отрицание, тъй като очевидно това е кандидатура, която е политическа и избрана не в тази зала. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Иванова. За представяне на кандидатурите за председател на Комисията по земеделието и Комисията по вероизповеданията, господин Минчев, можете да ги представите заедно и след това ще ги разглеждаме разделно.

събрание РЕШИ: Избира Васил Стефанов Стефанов за председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.“ Ще си позволя да предложа и две редакционни поправки в Проекта Проекта на решение за избиране на председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите: в наименованието думите „избиране на председател“ се заменят с „промени в ръководството“. Създава се нова точка първа, която е: „Освобождава Васил Стефанов Стефанов, като заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите“ и съществуващата точка единствена става т. 2, която е за избора на същия човек като председател. Заповядайте, предоставям го и писмено. Благодаря, господин Минчев. Уважаеми колеги, откривам дискусия по предложението за избиране на председател на Комисията по земеделие. Не виждам предложения. Преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване за председател на Комисията по земеделие. председател на Комисията по земеделие.

не е прието както по действащия Правилник, така и по предложенията, които приехме вчера. Преминаваме към Решение за избиране на председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, като първо ще предложа редакционното предложение, което беше представено от народния представител господин Минчев. За процедура – господин Стоев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Може ли да ни обясните поради каква причина приехте, че Решението не е прието? Ако е поради липса на кворум, тогава какво е Вашето решение относно продължаването на заседанието? И моля да се обосновете как продължава заседанието оттук нататък. Благодаря Ви.

Господин Председател, току-що ни казахте, че в действащия правилник има текст, който казва, че броят на гласувалите е равен на броя на присъстващите. Моля да ни посочите този текст – кой е той. Второ, току-що обявихте, че според Вас няма кворум. Тогава как ще пристъпваме към гласуване оттук нататък, като няма кворум? (Силен шум и реплики.) Моля да ни кажете какво следва оттук нататък, щом смятате, че няма кворум, и да ни посочите текста, който казва, че броят на гласувалите е равен на броя на присъстващите. Благодаря Ви. Господин Стоев, всяко гласуване само по себе си показва кворума в залата. Господин Вигенин – за процедура. Уважаеми господин Председател, както и да възприемем тълкуването по отношение на кворума в Народното събрание, гласуването, което току-що беше проведено, показва, че на практика не можем да взимаме решения, тъй като присъстващите в залата са 208 по регистрация. Гласуваха в това гласуване 103, ако не се 103, ако не се лъжа. Възприемали сме в предишни народни събрания два начина на тълкуване. Единият е според броя на участващите в гласуването. Ако това се възприеме, така или иначе няма 121 и Решението не е прието. Ако възприемем, че Решението може да се вземе на база кворума регистрирани от последната регистрация, пак няма такова решение. Затова аз бих предложил Вие по Ваша инициатива в сегашната ситуация да поискате отново регистрация, тоест проверка на кворума, за да видим реално колко са присъстващите в залата, и едва след това можем да продължим със следващите гласувания, защото на практика при това гласуване кворум няма и ние не можем да взимаме решения. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вигенин, за конструктивното предложение. Проверка на кворума, колеги, чрез компютризираната система. Моля за регистрация.

Моля за регистрация. Регистрирани 202 народни представители. Има кворум, продължаваме заседанието. Продължаваме с гласуването на редакцията, предложена от колегата Минчев,

Проекта за решение в цялост, заедно с направената редакционна промяна, която гласувахме току-що. Моля, режим на гласуване.

Промяната): Господин Председател, моля за прегласуване, като преди прегласуването от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ моля за проверка на кворума чрез компютризираната система.

Регистрирани 141. Има кворум. Беше поискано прегласуване преди проверката на кворума. Моля за прегласуване.

Явно този дебат трябва да се проведе в Народното събрание – кога един колективен орган може да взима решения и за всяко решение да не се налага да има такъв дебат. С току-що гласуваното и обявеното от Вас, господин Председател, евентуално за прието решение, означава, че всеки ден 100 гласа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 има кворум и провежда заседание и може да взема решение, когато присъстват повече от половината, а повече от половината при 240 са 121. Това се отнася за всяко гласуване, което би произвело решение. Едно гласуване, за да произведе решение, трябва да има поне 121 гласували. Да, в тази ситуация аз съм съгласен, че при 121 гласували с 61 гласа може да се приеме решение – с 61 гласа да могат да произведат решение. Обаче обратното при 120 гласували дори и всички да са гласували за, няма как да произведе решение, защото за конкретното гласуване няма кворум, който да произведе решение. От тази гледна точка, господин Председател, това, което Вие обявихте току-що, няма как да произведе решение. Сто души са гласували – няма значение как са гласували, дори и всичките да са за, а при 240 души състав на Народното събрание решение би произвело при гласуване

Карадайъ. Колеги, понеже беше към мен отправена процедурата, именно заради това в Проекта за правилник се опитваме в Допълнителните разпоредби да дадем една по-добра уредба на разбирането присъстващи и гласуващи. Уважаеми колеги, съгласно чл. 64, ал. 1 от действащия Правилник предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите. Направихме проверка на кворума 141 души, за предложението гласуваха „за“ 100 души. С това тази процедура е изчерпана. Процедура? Господин Иванов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е следната. С оглед на това, което и казахте, господин Председател, и това, което се случи в зала, всъщност гласуването на предложението за председател от „Продължаваме Промяната“ на Комисията по земеделие при прегласуването нямаше кворум и това беше причината да не бъде избран председател, тоест нямаме валидно второ гласуване. Затова Ви моля, доколкото сме все още на тази точка от дневния ред, след като вече има необходимия кворум в залата, да поставите отново на гласуване направеното предложение от „Продължаваме Промяната“ за председател на Комисията по земеделие. Благодаря Ви. господин Минчев. За процедура на народните представители, да го разгледаме и да попълним и тази последна комисия по нашия правилник. Благодаря. (Ръкопляскания Постъпило е предложение за включване отново в дневния ред на точката за избор на председател на Комисията по земеделие. Подлагам го на гласуване.

Моля за представяне на Проекта. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията по земеделието, храните и горите

Избира Росен Добрев Костурков за председател на Комисията по земеделието, храните и горите.“ Бих искал да добавя нещо. Колегите казаха, че започваме да превръщаме този процес в цирк, а всъщност това е изкуство – ние го превръщаме във фарс, защото в продължение на една седмица не можем да изберем председател на една от най-важните комисии, която трябва да приема законодателство, което касае всички български земеделци, храната, която трябва да ядем, продоволствената сигурност, а това е ресурс и бюджет за 16 млрд. лв. В същото време единственият аргумент, който беше изтъкнат, беше някакво притеснение, че, разбирате ли, ние явно твърде добре се борим с корупцията и да не би тази комисия да стане проводник на това поведение. Истината е, че тя трябва да стане. Ще Ви припомня, че когато „Капитан Андреево“ започна, стана именно по настояване на Евролаб. Никой от нас не беше повдигнал това нещо нито на Антикорупционната комисия, нито на Земеделската комисия. Но очевидно тук при нас има поне трима души – господин Василев, господин Рашков и аз, които прекалено много Ви пречим, когато става въпрос за борбата с корупцията. Очевидно е, че Ви пречи и това, че от 24 юли, ако не се лъжа 2001 г., когато ДПС влизат в Министерството на земеделието, то става символ на корупция. Това продължава и при Вас, колеги от ГЕРБ! Ние за осем месеца, да – с колегите от БСП, успяхме да махнем това петно от Министерството на земеделието и от Българската агенция за безопасност на храните и провеждахме същата политика и по отношение на горите.

както казах, предлагам господин Росен Костурков и наистина се надяваме, че тази комисия ще започне работа незабавно. Благодаря. (Ръкопляскания Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението за избор на председател. Гласували

Предложението не е прието.

Благодаря, господин Председател. Искам да обясня защо аз и групата на ВЪЗРАЖДАНЕ гласувахме против номинацията на господин Костурков. В предишния парламент, когато трябваше да гласуваме дали да свалим председателя на Народното събрание, господин Костурков си позволи лично да дойде при нас и да ни заплаши, че ако не подкрепим Никола Минчев, „по нашите медии“ – не знам кои са неговите медии – техните, „по нашите медии ще кажат, че ние сме заедно с ДПС и ГЕРБ“ и това се превърна в реалност по време на кампанията. Тези хора заблудиха българската общественост и продължаваха да я заблуждават в продължение на два месеца по време на кампанията. Много хора се отказаха да гласуват. Ние вероятно сме загубили гласове. Затова смятам, че Росен Костурков е пример за недостоен човек и мястото му не само председател на комисия, а мястото му не е тук в парламента. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, съвсем накратко. Нашето гласуване против беше продължение на дебата от вчера във връзка с пропорционалното разпределение на председателските места в комисиите. Този консенсус, който бяхме постигнали, беше разрушен вчера от Вас, така че ние просто не се присъединяваме към консенсуса и заради това гласувахме против. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, искам да Ви обърна внимание да поканите някой от парламентарната група на ГЕРБ да обясни защо беше целият Защо се опитаха да спъват работата на Народното събрание? Защо бламираха избора на председатели и на двете комисии? Защо си извадиха картите и не се регистрираха? И последно, каква е тази фалшива диалогичност от тях? Моля да поканите някой от тяхното ръководство – госпожа Атанасова, господин Биков или някой друг, господин Митов, нека да обясни за фалшивата диалогичност на ГЕРБ. Това ли е подадената ръка на ГЕРБ и така ли ще бламират работата на Народното събрание при един такъв – дори за това малко решение трябваше да минем през половинчасов цирк, игра с кворума и какво ли не, за да вземем това решение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Моля за представяне на проектите за решение. Господин Иванов – за процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за пряко излъчване на тази точка по БНТ 1 и БНР

кой желае да вкара България директно във военно действие (шум и реплики отдясно), война, която се води непосредствено до нас, и кой иска запазване неутралитета на България. Има Решение на Народното събрание от предходен парламент, което е точно, ясно и конкретно. В тази ситуация българските граждани трябва да бъдат информирани. По тази причина от нашата парламентарна група искаме това да се излъчва пряко и да се знае кой е за мир и кой е за война. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

всички твърдите, че това е много важно решение за България? Защо сега всички искате това решение да скриете в рамките на тези четири страни? Хайде всички, които искате – всички, които искате! – за да бъде прието Решението, гласувайте за и българските граждани да видят кои са народните представители, които ще вкарат България във война. (Силен шум и реплики отдясно.) И не се крийте зад тези уютни стени в тази зала. Предлагам процедура за прегласуване и за прозрачност пред българското общество.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „На съвместно заседание, проведено на 2 ноември 2022 г., Комисията по външна политика и Комисията по отбрана разгледаха Проект на решение № 48-254-02-5 и Проект на решение № 48-254-02-8. Проектът на решениe, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители, беше представен от Даниел Митов, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС, а Проектът на решение, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители – от Атанас Атанасов, народен представител от парламентарната група на „Демократична България“. С Проекта на решение, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители, се предлага Министерският съвет да внесе в Народното събрание Проект на решение за предоставяне на военна и техническа помощ за Украйна, да извърши преглед на възможностите за предоставяне на налично въоръжение и техника, да проведе преговори със съюзниците в НАТО за предоставяне или разполагане на заместващ или усилващ капацитет, да проведе консултации за разполагане на сили и средства, гарантиращи сигурността на България, да предложи пакет от мерки за възстановяването на Украйна и да подкрепи съдебния иск на Украйна в Европейския съд по правата на човека. С Проекта на решение, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители, се задължава Министерският съвет в кратък срок да подготви пакет от военна помощ за Украйна, да се споразумее за предоставянето на необходимото въоръжение, боеприпаси и техника в съответствие с нуждите на Украйна и възможностите на България, да внесе в Народното събрание всеобхватна програма за превъоръжаване на Българската армия, да организира консултации със съюзниците в НАТО за придобиване на заместваща техника и въоръжение за Българската армия, да внесе в Народното събрание Проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап, и Народното събрание да създаде временна парламентарна комисия за контрол на изпълнението на решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Николай Милков изразиха становищата на ръководените от тях министерства. Членовете на Комисията по външна политика, на Комисията по отбрана и други народни представители проведоха обсъждане, на което изразиха своите позиции относно проектите на решения. Народни представители от парламентарна група ВЪЗРАЖДАНЕ изразиха позиция, че с проектите на решение се задължава България да окаже военна подкрепа на Украйна, чрез което България ще стане страна в конфликта. Народни представители от парламентарна група „Продължаваме Промяната“ изразиха принципната си подкрепа за двата проекта на решение, тъй като те спазват два основни за групата принципа. Първият принцип е проявата на солидарност към жертвата на агресията, а вторият е възможността, свързана с бъдещето на българските въоръжени сили. Предвид изразената принципна подкрепа и към двата проекта изразиха виждане да бъде изготвен един обединяващ двата проекта текст на решение. Парламентарната група на „Демократична България“ се съгласи, че и двата проекта предвиждат едновременно подкрепа за Украйна и възможност за укрепване на отбранителните способности на България. Представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС изразиха позиция, че с предложените решения се изразява политическата воля на България да подкрепи жертвата на агресия, демокрацията и свободата, за което има подкрепа в това Народно събрание. Отхвърлиха като хибридна тезата, че подкрепата за Украйна ще направи България страна в конфликта, и застъпиха разбирането, че неоказването на подкрепа подпомага агресора. Присъединиха се към разбирането, че на базата на двата проекта на решение следва да бъде изготвен един обединяващ двата проекта текст на решение. Народни представители от парламентарната група „БСП за България“ подчертаха, че вече има Решение и Декларация на Четиридесет и седмото народно събрание по разглежданата тема. Те споделят позицията, че предложената в проектите на решение помощ за Украйна ще превърне България в част от конфликта, а това не се подкрепя от българското общество, от президента и от назначеното от него служебно правителство, което ще трябва да изпълни Решението. Разглеждат проектите на решение като прибързана и необмислена акция, а обвързването на предложената в тях подкрепа за Украйна и модернизиране на Българската армия като цинизъм. Парламентарната група „Движение за права и свободи“ изрази принципна подкрепа и за двата проекта на решение и призова за един обединяващ двата проекта текст на решение. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване: Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ и Комисията по отбрана с 11 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ приема по принцип Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да предостави военна и техническа помощ на Република Украйна № 48-254-02-8, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 24 октомври 2022 г.

приема по принцип Проект на решение за укрепване на отбранителните способности на България и оказване на военна подкрепа на Украйна № 48-254-02-5, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 19 октомври 2022 г. След гласуването на двата проекта на решение беше обявена пауза с цел изработване на общ проект на решение, след която Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ и Комисията по отбрана с 12 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме следния проект на решение: „РЕШЕНИЕ за оказване на военна и военнo-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България

Потвърждава категоричната си подкрепа за териториалната цялост на Украйна и отхвърля незаконното анексиране на украински територии чрез тъй наречени „референдуми“, като подчертава значението на решенията на ООН в тази връзка. Настоява, че отбранителните действия на Украйна срещу агресивното въоръжено нападение са нейно неотменимо право и в пълно съответствие с чл. 51 от Устава на ООН и следва да бъдат ефективно подкрепяни чрез предоставянето на адекватно въоръжение и оборудване. Настоява, че отношенията на България със съюзниците в НАТО и партньорите в Европейския съюз, голяма част от които предоставиха директна военна помощ и подкрепа на Украйна, са от изключително значение за българския национален интерес. Отчита необходимостта от спешно прекратяване на зависимостта от Руската федерация за поддръжка на въоръжение и техника, която подкопава боеспособността на Българската армия. - Подчертава необходимостта от укрепване на сигурността на България във всички области чрез модернизиране и укрепване на способностите на въоръжените сили, чрез подпомагане на растежа и иновациите на отбранителната индустрия и увеличаване на научния потенциал в сферата на отбраната и сигурността. РЕШИ: 1. Министерският Министерският съвет в срок до един месец да внесе в Народното събрание Проект на решение за предоставяне на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна като принос към общите усилия на международната общност за подпомагане на жертвата на агресията съобразно българските възможности и гарантирайки сигурността и защитата на населението. 2. Министерският съвет в кратък срок да организира подписването на споразумения за предоставяне на необходимото военно оборудване, отчитайки българските възможности. 3. Министерският съвет да проведе преговори с правителствата на съюзниците в НАТО за придобиване, предоставяне или разполагане на заместващ или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което да позволи ускорено освобождаване от остарялото съветско въоръжение Министерският съвет в рамките на общите усилия на Европейския съюз да идентифицира и предложи на Народното събрание пакет от мерки за взаимодействие и подкрепа на Украйна във възстановяването на икономиката, инфраструктурата и енергетиката на страната. 5. В рамките на оказваната военна и военно-техническа подкрепа за Украйна възлага на Министерския съвет в срок до 10.11.2022 г. да предприеме всички необходими действия за деклариране готовността на България за принос към Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (EUMAM). 6. Министерският съвет да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд за правата на човека за нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Също така да подкрепи усилията на международната общност за разследване на военните престъпления, извършени от Руската армия на територията на Украйна.“ Това беше съвместният доклад. Господин Председател, позволете ми да направя предложения за две предложения за две редакционни поправки в обединения текст на Решението, така и така съм взела думата за Доклада. Предлагам в първото тире на преамбюла думата „препотвърждава“ да бъде „потвърждава“. Мисля, че така е по правилно В предпоследното тире отново в преамбюла, което започва с „отчита необходимостта от спешно прекратяване на зависимостта“,

дефинира ролята на вносителя, че подкопаването и изобщо заплахата е цялото – „зависимостта от Руската федерация за поддръжка на въоръжение и техника“

„Демократична България“ внесе Проекта на решение за укрепване на отбранителните способности на България, оказване на военна подкрепа на Украйна в първия ден на това Народно събрание на 19 октомври Този проект на решение с основните предложения, които сме включили вътре, е продължение на нашата политика от Четиридесет когато още през месец март сложихме на масата предложението за военна помощ за Украйна. За съжаление, на българския парламент един месец да дискутира това предложение заедно с постъпилото друго предложение на колегите от ГЕРБ и накрая ние да не дадем реална военна помощ, а да се ограничим само до ремонтните дейности. Нямам данни за това каква част от това решение, прието месец април, е изпълнена и дали изобщо един танк или една гаубица са дошли в България за ремонт, честно казано, се съмнявам. Внесохме този проект за решение в първия ден на Народното събрание с ясно съзнание, че сме много закъснели. Много сме закъснели да застанем редом до нашите съюзници и партньори от НАТО и Европейския съюз, оказвайки истинска военна подкрепа на Украйна. Позволете ми да цитирам думите на министъра на външните работи на Украйна, когато беше тук, молейки ни за оръжие, и когато голяма част от политическите сили казваха: „Ние ще Ви дадем защитни жилетки, ние ще Ви дадем каски“ и човекът директно, гледайки ни в очите, каза: „Значи, Вие искате да умираме защитени.“ Много от нас тогава изпитваха истински срам от мекушавата позиция на нашата страна. Сега имаме шанс да поправим тази грешка. Имаме шанс да се наредим, пак казвам, до нашите съюзници от Европейския съюз и НАТО и заедно с тях да оказваме онази военно-техническа и военна помощ, от която Украйна се нуждае. Но позволете ми да Ви обърна внимание на съдържателната част на нашето решение, което обаче не е само за Украйна. Това е и решение за укрепване на отбранителните способности на България. Всъщност разговорът за военна помощ за Украйна поставя по големия въпрос – в какво състояние е Българската армия, ние имаме ли достатъчно боеспособна армия, която да изпълнява конституционната си мисия и своите ангажименти в рамките на Вашингтонския договор? И знаете ли кое е най-притеснителното? Когато сме разговаряли с представители на Министерството на отбраната и съответните служители с искрена загриженост казват: „Вижте, трудно е да дадем в момента от това, което имаме. Защо? Защото не знаем, ако дадем снаряди, дали ще гръмнат, не знаем, ако дадем танкове, дали няма да заседнат, не знаем, ако дадем гаубици, дали ще произведат изстрел.“ Тоест обвързването на темите за военна помощ за Украйна и превъоръжаването на Българската армия е естествено, просто защото за 30 години демократичен процес, за почти 20 години членство в НАТО ние не сме придобили много нови бойни способности. Затова нашият проект на решение е свързан не само с военна подкрепа за Украйна, а с превъоръжаване, с модернизация на Българската армия. Ние сме предложили в Проекта на решение 2% от брутния вътрешен продукт да се отделя за отбрана – нещо, което е ангажимент на страната още от на страната още от Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., преди осем години, и все още не сме изпълнили този наш съюзен ангажимент за 2% минимум от брутния вътрешен продукт. В Проекта на решение, който сме представили, има специална клауза за придобиването на новите осем бойни самолета. Чудесно е, че вече има такъв самостоятелен проект на решение, внесен от правителството, който вчера разгледахме на Комисия, и утре, надявам се, да го разгледаме и приемем в пленарната зала. Има също ангажимент за това, когато даваме наше въоръжение и техника на Украйна, да ползваме възможностите за заместваща техника и заместващо въоръжение по линия на различните съюзнически схеми, които съществуват, и механизми за това. Знаем вече, че доста държави – от съседна Гърция до Словакия, получават заместваща техника и понеже много сме закъснели, дори да тръгнем да заместваме, не е много сигурно с какво точно ще заместим, защото държавите, които предоставят, вече получават достатъчно. Искам да заявя ясната позиция на „Демократична България“ във връзка с представеното решение, че ние, подкрепяйки Украйна, изпълняваме наш международен дълг на първо място, защото в Устава на ООН чл. 51 ясно казва, че нападнатият от агресивна война има право на самозащита и цивилизованият свят и всяка страна в ООН има правото да подпомага страната, която е жертва, да отблъсне агресията. Тук сред нас има известни специалисти по Наказателно право, а подобна хипотеза има и в Наказателния кодекс – ако видиш на улицата трима да бият един и не му помогнеш без опасност за себе си и без опасност за живота си, това е престъпление. Неподпомагането на човек, който е малтретиран, без да имаш директна опасност за своя живот, е престъпление. Какво да говорим, когато цяла една държава е атакувана брутално, агресивно и когато част от цивилизования свят казва: „Ще Ви даваме хуманитарна помощ, но оръжие не можем.“ Това е истинският цинизъм и се надявам България да спре да заема цинична позиция. Гаранция за това е, че вчера на съвместното заседание на Комисията по отбрана и Комисията по външна политика успяхме почти всички парламентарно представени групи да стигнем до общ, съвместен на решение, обединявайки двата внесени проекта, и този проект на решение беше представен. Разбира се, можем да имаме някакви редакционни бележки, но духът на този обединен проект мисля, че отразява и ще отрази най точно волята на това Народно събрание, а оттук и на българския народ, който представляваме. „Демократична България“ ще продължи да подкрепя Украйна, ще продължи да подкрепя нашите съюзници

господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Радвам се, че все пак се стигна до този втори опит за приемане на това толкова важно за външнополитическия имидж на държавата ни решение втори опит, защото някои от представените в този парламент политически партии най-накрая намериха сили, за да счупят евразийските окови, в които бяха впримчени в предишния парламент. Така че радвам се наистина, че държавата ни сега ще има възможността да демонстрира лицето, което ѝ отива – на геополитически, геостратегически играч в тази част на света и на Европа, който последователно се придържа към цивилизовани и цивилизационни позиции. И тук може би е моментът да напомня, че Политическа партия ГЕРБ във времето на своето политическо представителство винаги е била последователна тогава, когато се отнася до политиката ни в сферата на отбраната, на външната политика и защитата на националните интереси на държавата. ГЕРБ беше първата, която отстоя и въведе посредством държавния бюджет изискването за 2% от брутния вътрешен продукт ГЕРБ беше и партията, която в състава на Четиридесет и седмото народно събрание предложи да предоставим военна, а не само техническа и логистична помощ на Украйна. Бих припомнил, че тогава управляващата коалиция имаше възможността да излезе извън параметрите, които създаде сама, и да не се стига до този втори опит да гласуваме това решение. Така или иначе обаче в момента, намирайки се в една силно променена геополитическа реалност, в която военният конфликт ескалира, виждаме, че вече столицата Киев е пряко засегната от бомбардировките на Украйна е застрашена в самото си съществуване. Тук вече говорим за изтребление на украинския народ, за измиране на невинни всеки ден, между които много деца. Този конфликт прави съпричастна България по смисъла на това, че сме избрали да стоим от страната на защита на човешките права, на правото на личността да живее свободна и да определя сама себе си. Така, както многократно сме заявявали, случващото се в Украйна, е непровокирана по никой начин агресия и ако ние даваме пример с падналия човек, който бива бит, аз съм сигурен, че нито един от Вас не би желал децата му или тези, които идват след него, да се озоват в ситуацията, в която в момента се намират украинците – украинците, измежду които и много наши сънародници, наши сънародници, които също страдат от действията на една държава, която ние пряко или косвено чрез действията си де факто подкрепяме – с неприемането на решение за помощ за Украйна. Ненапразно разделихме двете подкрепи, които ще окажем, на военна и военно-техническа, защото военно-техническата е тази, за която в някакъв смисъл предишното правителство поне декларативно заяви, че ще направи, предоставяйки възможност за ремонт на техника или друг тип предпазни средства. Но военната е тази, от която украинската страна се нуждае – военна помощ чрез асортимент и въоръжение, с които българската страна разполага. Тук аз не бих се съгласил, че се чудим дали нашите боеприпаси ще гръмнат. Не, напротив, българската военна индустрия е способна да произвежда много качествена продукция, която, за съжаление обаче, ние не се съгласихме да дарим на украинската страна, а само продавахме. Така или иначе обаче съм сигурен, че тя е доказала своите качества. Поради тази причина сега вече, намирайки се, надявам се, на прага наистина на един евро-атлантически консенсус консенсус, който ще бъде подкрепен от по-широкото представителство в този парламент, и консенсус, който всъщност разбива и прави на пух и прах опорката и хибридната теза, че българското общество е против помощта за Украйна. Ако българското общество беше против, то тогава нямаше да изпрати тук представители, които в по-голямата си част защитават предоставянето на военна помощ на Украйна.

но все още не могат да намерят формулата, по която включително и пред своя електорат да обосноват тезата си, но съм убеден, че като едни истински леви хора, социалдемократи, надявам се, за каквито се представят, ще намерят подходящия път, по който да защитят невинните, нападнати от Руската Така че това да се придържаме към истинската същност на представителната демокрация, а именно, че хората са дали власт на онези, които в случая са за предоставянето на помощ на един онеправдан и нападнат народ, седи в сърцевината на това, за което говорим днес. И сега, ако ми позволите, по същество да представя и Проекта за решение, който ще влезе като един от двата по-късно, надявам се, приети от Доклада, който госпожа Захариева изчете. РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да предостави военна и техническа помощ на Република Украйна Народното събрание на Република България препотвърждава декларацията на Четиридесет и седмото народно събрание във връзка с агресивните военни действия на Руската Като категорично осъжда войната на Руската федерация срещу Украйна, счита, че този конфликт е най-значителната заплаха към мира и сигурността в Европа, включително и стабилността на България и нейните национални интереси; федерация незабавно да прекрати военните действия, да се върне към спазване на международното право в пълен обем и да изтегли войските си извън международно признатите граници на Република Заявява, че междудържавните отношения трябва да бъдат основани на международното право и универсалните ценности, както и на ненакърнимите и неотчуждими права на човешката личност – живот, свобода, достойнство и равнопоставеност; Декларира, че членството на Република България в НАТО е основен гарант за териториалната цялост, политическата независимост и сигурността на страната. Българските въоръжени сили пазят и гарантират държавния суверенитет, независимост и териториална цялост като неразделна и интегрална част от колективната отбрана на Северноатлантическия алианс.

в това число и от наличността с отпаднала необходимост за въоръжените сили, като принос към общите усилия на международната общност за подпомагане на жертвите на агресията. 2. В срок до един месец от приемането на това решение Министерският съвет да извърши и одобри преглед на възможностите за предоставяне на налично въоръжение и техника, отчитайки, че тази помощ трябва да доведе до укрепване на отбранителните способности на България чрез подмяната им със съвременни и съвместими с нашите съюзници отбранителни системи. За тази цел да бъдат използвани наличните механизми между страните от НАТО и Европейския съюз. 3. Министерският съвет да проведе преговори с правителствата на съюзниците ни в НАТО за придобиване или разполагане на заместващ или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което да позволи ускорено освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника. 4. Министерският съвет в рамките на Инициативата на НАТО за усилване на източния фланг да проведе консултации за разполагане на сили и средства, гарантиращи сигурността на страната, включително и за съвместната охрана на въздушното пространство на Република България, до постигане на пълни оперативни способности и носене на бойно дежурство от първите осем самолета F-16. 5. Министерският съвет съвместно с правителството на Република Украйна да идентифицира и предложи на Народното събрание пакет от мерки за взаимодействие и подкрепа на Украйна във възстановяването на икономиката, инфраструктурата и енергетиката на страната. 6. Министерският съвет да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд за правата на човека за нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Също така да подкрепи усилията на международната общност за разследване на военните престъпления, извършени от Руската армия на територията на Украйна.“ Уважаеми колеги, в случая ще става въпрос не само за нашата геополитическа и геостратегическа ориентация, ще става въпрос за самооценката на човешкото във всеки от нас и за това дали искаме едно непровокирано и непотърсено зверство да продължи, или България наистина да бъде на правилната страна на историята. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Георгиев. Откривам дебатите. За изказване – заповядайте.

Господин Председател! Държа да отбележа, че мнозинството от страните в света, огромното мнозинство не изпраща оръжия и военна подкрепа под каквато и да е форма към Украйна и така нареченото евро-атлантичеко мнозинство, или, иначе казано, евро-атлантичеката сбирщина в парламента се опитва да въвлече България в конфликта от страната на войнственото мнозинство в световен мащаб, което е огромна грешка в сферата на външната политика и на дипломацията.

Господин Председател! Господин Георгиев, Вие казвате, че мнозинството от нациите и народите, съществуващи по света, стоят несъпричастни към този конфликт, но нашите евро-атлантически приятели казват точно обратното, че всъщност мнозинството световното, цялата общественост е на страната на една от воюващите страни. Как може да обясните това? Кое е мнозинството – евро-атлантическото или това, което Вие казвате? Друга реплика има ли? Няма. За дуплика. Господин Първанов, в света има грубо около 200 държави, от които – грубо отново, едва около 50 държави оказват военна помощ на Украйна, тоест три четвърти от от държавите в света, не оказват военна помощ на която и да е от двете страни. Или, иначе казано, евро-атлантическата сбирщина в парламента се опитва да въвлече България от страната на войнственото малцинство, като представя това като демокрация, като европейски ценности, като човешки права и свободи. Това, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ всъщност искаме, е по никакъв начин България да не бъде въвличана в конфликта. Държа да отбележа, че като махнем държавите, които членуват в Европейския съюз и в НАТО, от списъка на страните, предоставящи военна помощ към Украйна, включително и някои държави, включително и някои държави, които предоставят военна помощ на Русия, остават много малко държави извън това число, тоест светът в глобален мащаб седи възможно най-далеч и встрани от този конфликт. Ние в момента сме свидетели как неразумното евро-атлантическо мнозинство в парламента се опитва да въвлече България точно в него, държа да отбележа, че няма детайлен анализ, нещо, което Министерството на отбраната каза, и вчера беше казано от министъра на отбраната в съвместното заседание на Комисията по външна „По отношение на Проекта на решение Министерството на отбраната счита, че решение на Народното събрание относно предоставянето на военна и техническа подкрепа на Украйна е необходимо – подчертавам – да бъде предхождано от детайлен анализ, въз основа на който Народното събрание да вземе информирано решение.“ няма такъв анализ и към днешна дата евро-атлантическата сбирщина в парламента ще вземе неинформирано решение, ако вземе такова, разбира се, и по този начин ще навреди на интересите на България. А интересите на България са да не се осакатяват нашите отбранителни способности, защото, както беше подчертано и от Министерството на отбраната, и от Министерството на външните работи, ако ако теоретично ние предоставим военно оборудване на Украйна, няма как то да бъде заместено бързо, няма как още повече да бъде заместено 100%. Тоест ние категорично ще дарим нещо и ще се лишим от отбранителни способности, което в незавидното състояние на нашата армия и оборудването, с което разполагаме, е равносилно на национално предателство, защото никой не знае какво може да се случи утре и дали нашите отбранителни способности и нашите оръжия няма да са ни необходими на нас за защита. Също така държа да подчертая, че ние бяхме единствената политическа сила в изминалия парламент, която искаше автономия за българите в Украйна. Евро-атлантическата сбирщина тогава буквално ни се изсмя. Тя не подкрепи по никакъв начин българите в Украйна, които са потърпевши от този конфликт. Тук държа да отбележа, че българите в Украйна са потърпевши и от отношението на самата украинска страна години наред, което са търпели. Също така мнозинството от българския народ е против това България да се въвлича по какъвто и да е начин в този конфликт и мнозинството е против на която и да е страна да даряваме и без това недостатъчното ни оръжие. Демокрацията изисква допитване и съобразяване с волята и интересите на народа…

Благодаря, господин Председателю. Вземам думата по процедура и остро възразявам срещу начина, по който водите заседанието, защото преждеговорившият три пъти подчертавам – три пъти нарече голямата част от народните представители „сбирщина“. Това е оскърбление към народното представителство и Вие би трябвало да му отнемете думата и да му наложите наказание. Това е недопустимо да се случва. В крайна сметка може да има остри спорове в пленарната зала и това е нормално, но да бъдат обиждани и оскърбявани народните представители, това е нарушение на Правилника и Вие би трябвало да реагирате. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Атанасов. Взимам си бележка от казаното от Вас и призовавам народните представители да запазят нормите на приличие и чистотата на българския език. За процедура?

за да поздравя жителите на село Тополчане – община Сливен, които днес по тяхна инициатива и желание са ни на гости, и се надявам да останат удовлетворени от дебата и отношенията между народните представители от различните политически групи. Благодаря. (Ръкопляскания.)

поздравя гостите. По такава важна тема смятаме, че министърът на отбраната би трябвало да присъства тук и аз ще Ви помоля, господин Председател, да го поканите

Добре. Взимам си бележка, господин Председател. Започвам малко по-меко. Имам три предложения относно текста, които, се надявам, че поотделно ще ги подложите за гласуване, защото те са доста важни.

съвместното решение. Преамбюлът нека си остане такъв. Всеки от политическите субекти има право да декларира било пред своите избиратели, било пред своите спонсори и създатели, каквото намери за добре. Оттам нататък, след като влизаме в зоната за решенията, там има неща, които са лишени абсолютно от всякаква логика и не би трябвало здравомислещи хора да ги комплектуват в някакъв текст на една страница. Най-шокиращото, разбира се, е връзката, която отправиха и преждеговорившите, че виждаш ли, ако дадем оръжие от складовете на Българската армия, това по някакъв начин ще повиши бойните ни способности. Това е толкова логически необвързано, колкото прочутото изречение: „Свободата е робство. Войната е мир.“ Просто това е смешно и аз Ви предлагам да ограничим цялото решение до и съответно шестте точки на Решението да отпаднат. Това е моето първо предложение. Няма смисъл да влизаме в конкретика, която е невярна и смешна. Ако това предложение не се приеме от залата, моля отделно да се подложи на гласуване отпадането на т. 6, тъй като тя е особено нелепа. Тя съдържа: „Министерският съвет да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд по правата на човека.“ Това не ми стана ясно и вчера питах в Комисията по външните работи: „Как точно ще ги подкрепим – като влезем като адвокати или като страна по делото?“ Така че това е второто ми предложение. Третото предложение, което ще направя също в графата отделно да бъде гласувано, е пак в т. 6 – там, където казваме, че Министерският съвет трябва да подкрепи усилията на международната общност за разследване на военните престъпления, извършени от Руската армия, на територията на Украйна. Тук предлагам в последното изречение да отпаднат думите „извършени от Руската армия“ поради следната причина: възможно е да има такива престъпления, възможно е да са извършени от Руската армия, възможно е навсякъде, където има оръжие и където има напрежение, да има възможности за злоупотреба с него, но истината е, че армията, която е най-дисциплинираната организация, има възможност най-много да следи за реда и за дисциплината в този ред. Така че ако има извършени военни престъпления, ние би трябвало да не ограничаваме разследването им само до извършените от Руската армия. Там има сили на териториална отбрана, на опълчения, на милиции, които са много по-изложени на риска да извършат някакви действия съответно срещу граждански и цивилни лица. Така че това е моето трето предложение. Ще помоля и трите да бъдат взети предвид и да бъдат подложени поотделно на гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Дренчев. Реплика? Заповядайте, господин Таслаков. Господин Дренчев, Вие твърдите, че помощта за Украйна няма да повиши бойните способности на Българската армия. Моля да ми обясните това как точно ще стане.

Господин Таслаков, наистина съжалявам, че го няма тук министърът на отбраната, който вчера беше в Комисията по отбрана и който много ясно обясни, макар и деликатно, за какво всъщност става въпрос. Първо, Българската армия… Ако е тук, ще е добре да чуе какво казвам.

крайна сметка говорим за много сериозни неща. Истината е, че Българската армия е в плачевно състояние. Техниката не е обновявана от десетилетия. Ние нямаме нищо в нашите складове, не можем да задоволим най-елементарни нужди на нашата отбрана, няма как да дадем каквото и да било. Нашата техника отдавна е обект, ще Ви кажа един термин, „на канибализъм“. Това означава, че примерно самолет, който спре да лети – поради някаква причина има един отказал агрегат, от него се свалят и останалите агрегати, които се качват на други самолети и се прави сглобяване на място с техническите сили на съответните бойни части, за да се поддържа някаква техника. Това касае и самолети, касае и танкове, касае и радиостанции, и всякаква друга техника. Ние наистина няма какво да дадем и това много меко, но достатъчно категорично стана ясно вчера в Комисията по отбрана. Няма никакви процедури, по които било НАТО, било Европейският съюз, било който и да било да възмезди Българската армия за някакви технически или оръжейни доставки, които тя ще направи към Украйна. Това не е възможно – няма такава процедура, няма такива програми. Вариантът е ние да дадем нещо, което реално имаме, което е оскъдно, което е в лошо състояние, но в замяна няма да получим дори и това. Нищо няма да получим. Тук в това решение аз предлагам да отпаднат – в цялото решение, точките, а да останат само политическата декларация, политическите дитирамби, но да не влизаме във военна конкретика, защото ние ще вземем от нашата армия, от нашите отбранителни способности, нещо което имаме. Може да е малко, може да е жалко, може да е оскъдно, но е реално съществуващо, влязло в експлоатация, имащо възможност да се експлоатира в случай на нужда, и ще очакваме нещо, което ние вече двадесет и няколко години очакваме. Осемнадесет години откакто сме в НАТО, очакваме някакви техники, някакви чудеса, някакви модернизации.

които ще бъдат, прочутата модернизация, не би трябвало нищо – нито един патрон, нито една каска, нито една жилетка да вадим, защото тя, не дай боже, може да потрябва на нашата войска. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да взема отношение относно предложения Проект за решение за оказване на военнотехническа и военна помощ за Украйна и укрепване на отбранителните способности на България. От парламентарната група на „Български възход“ подкрепяме предложеното решение, включително с направените от госпожа Захариева граматични поправки, като смятаме, че в случая има два важни въпроса, върху които трябва да се фокусираме. От една страна, това решение има елемент на политическа декларация относно отношението на държавата ни към ситуацията в международните отношения и спазването на принципите на ООН, войната в Украйна и отношението към държавата агресор и държавата жертва. По тази тема нямаме предложения и различия. Втората основна тема е свързана със състоянието на българските отбранителни способности. Тъй като предложението за предоставяне на въоръжение и техника и друг вид военна помощ означава, че се намираме в хипотезата с част от тази военна помощ да намалим нашите способности. В тази връзка предложението за решение дава насоки, но си мисля, че трябва да бъде в състояние да дава и мандат на бъдещите преговарящи от състава на Министерския съвет, на който се се поставя и се вменява това решение за изпълнение, като в рамките на този мандат да има яснота къде и по какъв начин се водят тези разговори. Тъй като от началото на създаването на тези механизми в съюзен формат и в НАТО, и в Европейския съюз са изминали месеци, а България не е била активна, нашето предложение е да допълним текста на решение и по-специално т. 2 с определен текст, който ще даде възможност българското правителство с неговите представители да има яснота за мандата, който ще търси, и възможностите за преговаряне и намиране на така наречените заместващи способности. В тази връзка предлагам на вниманието Ви следното допълнение: в т. 2 – текстът, както е в момента, като след „отчитайки българските възможности“ вместо точка слагаме запетайка и продължаваме

както и потвърждава необходимостта от солидарност със съюзниците от НАТО и партньорите от ЕС, а така също и с народа на Украйна.

Целият текст на т. 2 ще звучи така: „Министерският съвет в кратък срок да организира подписването на споразумение за предоставяне на необходимото военно оборудване, отчитайки българските възможности, както и възможностите и сроковете съюзниците от НАТО и партньорите от ЕС да предоставят заместващи способности.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Янев. За реплика? За дуплика, господин Митов, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Янев, аз разбирам това, което предлагате, но смятам, че по този начин се обезсмисля т. 3, защото там е посочено: „Министерският съвет да проведе преговори с правителствата и съюзниците в НАТО за придобиване, предоставяне или разполагане на заместващ или усилващ отбранителните ни способности капацитет.“ Така че става въпрос за едно и също. При това положение нека да не усложняваме т. 2, след като в т. 3 това, което Вие предлагате, е отразено. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Аз съм съгласен, че може да се търси логика в тази посока, че има припокриване между текстовете на т. 2 и т. 3, включително с това, което предлагаме за промяна в текста на т. 2. Въпросът е, че търсим повече конкретика. Търсим повече конкретика и възможности това, което Ви казвам, за определянето на един бъдещ мандат по отношение на това какво Министерският съвет трябва да извърши и какво да не извърши. В търсенето на тази конкретика може да помислим както за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Иска ми се в днешния ден да адресираме няколко опорки, които се повтарят непрекъснато в нашето общество. Първата от тях е, че България е малка държава. България не е малка държава – тя е 15-а по големина сред 51 държави. Тя е член не само на НАТО, но и на най-големия проспериращ и богат съюз – Европейския съюз. Защо това е важно? Защото това е била и основната идея и основната цел на българските възрожденци и на българските революционери – да бъдем част от просперираща Европа. Никога българските възрожденци не са искали ние да имаме проруска нагласа, нито да запазваме неутралитет. (Реплики.) адресираме и втората опорка, че България трябва да остане неутрална. Никога българските ни възрожденци не са искали от нас да бъдем неутрални. Доказателство за това са не само битките, които сме водили за нашата независимост. Доказателство за това са и доброволните участия на нашите революционери в чужди военни конфликти, когато са смятали, че трябва да застанат на страната на истината, на страната на справедливостта. този смисъл, когато вярваш в определена кауза, когато вярваш в свободата, заставаш на тази страна, защото тогава неутралитет не може да има, където опорка е, че предоставянето на военна помощ е изместване на дневния ред в България за нещо, което не е важно за българския народ. Напротив, това решение днес е дневният ред на целия свят. Това е дневният ред на демокрацията и на демократичния ни ред. В този смисъл на думата, предоставяйки военна помощ, ние не просто участваме в дневния ред на света, ние заявяваме за пореден път нашата геополитическа насоченост, а именно да участваме като равна страна заедно с всички останали демократични цивилизовани страни. В този смисъл на думата за нас има още една много важна тема. Това са 300 хиляди наши българи, които живеят на територията на Украйна – бесарабските българи. В този смисъл на думата като заместник-председател на Комисията по политиките на българите извън страната внесох предложение представители на тези 790 бесарабски българи, които написаха отворено писмо до българските институции, да бъдат поканени и изслушани в Комисията. Вярвам, че това ще се случи и че имаме консенсус по този въпрос. Защо бесарабските българи са важни за нас? Защото свободата е най-важната наша ценност, най-важната концепция. В този смисъл на думата свободата като категория не може да бъде отлагана поради малодушие, нерешителност или лични интереси, колеги. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Реплика?

Уважаеми господин Председател, тъжно ми е, защото в нашето Народно събрание, четейки това решение от тази сутрин, виждам, че на първо място са интересите на Украйна. Второто, което не мога да разбера, вече с малко по-трезво мислене, ние как ще компенсираме един основен елемент, който до момента сме имали. Това е отношението на два народа – българския и руския, независимо от политиките, които съществуват, защото и в Русия има много лобита, и в България, но все пак това отношение може дълготрайно да помага на нашия народ. Това не се компенсира, не знам как ще го върнем. Да, Русия може да разглеждате като агресор. Защо не разгледате и нещо друго? Прекрасно знаете, че в така наречения свободен свят управляват корпорации, а не държави. Между другото, ние сме напът да станем по същия начин уж свободни. Войната може да се разглежда и по друг начин. Така, между другото, я разглеждат мнозина от българите. Мнозина от избирателите на ДПС също, с които имах възможността да се видя в събота и неделя – просто така, по стечение на обстоятелствата. Мисълта ми е, Мисълта ми е, че Вие просто в един мейнстрийм, употребявам дума, която Вие по-лесно ще разберете, буквално изчерпвате последните ресурси на България като позиция в международен план. Едни голи декларации пред Вашите партньори в коридорите коридорите по западните администрации няма да помогнат дълготрайно на българската дипломация. Едно все още трезво отношение към Русия и нейния народ – плюйте Путин, но защо народа? А тези пушки, които ще изпратите, ние друго оръжие нямаме, просто ще убиват едни руски войници. Не се бъркайте в тази политика. Ние нямаме възможност по никакъв начин да влияем освен с голи декларации. Ще изчерпим отношението, което все още съществува, на някаква доброта, на свързаност между българи и руснаци.

Господин Чорбов, искам да запитам: какво Вие всъщност мислите? Дали мислите, че войната започна тази година на 24 или започна много години по-рано? Защото винаги, когато има един спор, в края на краищата ще завърши с някакво разбирателство. Тогава ще останем ние единствено виновни и развалили своите отношения. Друга реплика? Не виждам. За дуплика, прекрасно знаят, че войната се води с всякакви средства и няма правила, за съжаление. Може би има войнско достойнство на фронта, не съм бил – за щастие. Не знам, но войната се води без никакви правила. От тази гледна точка, господин Дренчев, тя е започнала много по отдавна. По всякакви начини се е водила. Това е война за ресурс. Нека да си го кажем. Защото ресурсът в Украйна освен материален е и човешки. Украинците са едни прекрасни хора, добре възпитани, образовани, които могат да бъдат използвани именно в задържане, доколкото се може – 10 – 15 години, на тази инфлация на нормите, на срива, за съжаление, на западните общества. Този срив, господа отдясно, които имате претенции да бъдете уж десни, се почва именно с това вече неокомунистическо, бих го нарекъл, поведение на Запада. Там управляват корпорации. Там всичко е в името на икономиката и на търговията. Точно както, между другото, са били комунистическите лозунги. Това не е държавност. Не казвам, че управлението в Русия е демократично и свободно. Не искам да се бъркам, но знам, че стойността на нещата се определя от народите, от това, което не се слага само в една икономическа рамка. Във връзка с това, господин Дренчев, не, войната не е започнала тази година. Тя е започнала много преди това, като Украйна беше просто един плацдарм за атака към Русия и рускоговорещия свят или хора, които имат насока. В крайна сметка и ние българите се обединяваме с руснаците затова, че ние не мислим като пирати. Ние нямаме англосаксонското възпитание да нападаме – ние градим, много малко държави обикновено – те са континентални, са богати, без да крадат. Не, не е започнала войната тази година, но процесите са дълготрайни. Не бива едно Народно събрание като Четиридесет и осмото, което дори не може да излъчи правителство, а по Конституция това е основната роля на едно Народно събрание, да вкарва допълнително България, да олекотява нейната позиция в международен план. Пак казвам: изключително тъжна е девалвацията на българите като дух, като народност пред едни от нашите най стабилни съюзници. В крайна сметка мнозина от Вас са пътували по света. Прекрасно знаете, че и в Африка, и в Южна Америка да отидете, това, че ние сме свързани по някакъв начин с Русия, а между другото, образованите хора в Азия, в Африка, в Южна Америка също знаят, че кирилицата е тръгнала от България – знаят и заради това много ни уважават. Русия е била досега зад гърба ни и не заради друго, а заради руския народ. Той има чувства към нас. Защо да губим това отношение?! Нямате отговор. Благодаря, господин Чорбов. За изказване, господин Вигенин, заповядайте.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 За БСП основна ценност е мирът. Това е в сърцевината на нашата идеология. (Оживление.) Разбирам подсмихванията. За партиите, които нямат идеология, те няма как да го разбират. Те се носят по вятъра. Ние това не можем да си го позволим, а и не искаме. През тази ценност ние взимаме нашите решения по важните въпроси на външната политика, а и на вътрешната. Въз основа на това можем да кажем, че Проектът за решение, който ни се представя днес, един проект прибързан, неподготвен, чисто политически мотивиран, без нужната информация и анализ за рисковете, до които води, за страната и за българските граждани. Припомням,

с която се осъжда военната интервенция на Руската федерация в Украйна. Има Решение, прието с огромно мнозинство, за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна. Всички Вие сте гласували за него на 4 май. То беше един труден компромис, който обаче запази единството на Народното събрание. Сега с днешния проект Вие ще го разрушите, но ще коментираме това по нататък. Как се стига до това решение? Първо, не беше поискана информация как Решението от 4 май е изпълнено. Ние всъщност не знаем. За пръв път обсъждането на такъв ключов въпрос беше направено в комисиите на Народното събрание без участието на службите за сигурност – ДАР, ДАНС, Военно разузнаване, нито пък бяха поискани предварително доклади от тях как това решение би се отразило на нашата сигурност. Не бяха поискани анализи за реалните възможности на България да предостави каквато и да е военна помощ, без да бъдат поставени под риск военните способности на страната ни. Нито пък какви биха били резултатите за самата Украйна, ако такава, каквато и да е помощ бъде предоставена. Това решение, което искате да приемете днес, създава тежък институционален разлом, доколкото президентът ясно изрази позиция против предоставянето на военна помощ. Още по проблематично е, че решението в тази посока се взима от Народното събрание, което, както се очертава, ще си отиде по Коледа. Решение, с което се задължава временен кабинет – служебен кабинет, назначен от президента, и всичко това е една колективна безотговорност, която ни се представя, цената, за която ще плащат хората. Ние тази колективна безотговорност нито ще подкрепим, нито ще участваме. Най-важното е, че това решение днес допълнително задълбочава разделението в българското общество, което в същото време в голямото си мнозинство не приема въвличането на България в конфликта. Каквото и да говорите за резултатите от изборите, всички социологически проучвания ясно показват къде стоят българските граждани по отношение на това, което се опитвате да решите днес. Най-накрая този проект обвързва пряко военната помощ за Украйна с модернизацията на Българската армия. Да, вчера казах, че е цинизъм. Нека да обясня какво всъщност значи това. Начинът, по който ни го представяте и обяснявате. Нека си изпратим старите оръжия в Украйна, нека украинци и руснаци се избиват с нашите оръжия, а ние ще си изпросим нови от партньорите. Както се казва, практично – с едни куршум два заека. Не само че е цинично, а е отвратително. За мен няма съмнение, че солидарност с Украйна е нужна. Войната се води на територията на Украйна. Възмутително е, че срещу зимата стотици хиляди остават без ток, без вода, без отопление, но България би могла да има съвсем различна роля, която, вярвам, може да бъде оценена и от българските граждани, и от партньорите ни. Вярвам, че България може да бъде страна, която работи за мира, а не за задълбочаване на военния конфликт. България може да бъде държава, която помага за възстановяване на разрушената инфраструктура в Украйна. България може да бъде държава, която оказва сериозна хуманитарна помощ, особено в районите, населени с етнически българи. Това, което правите днес, е просто една необмислена политическа акция. Смятам, колега Дренчев, че този текст е непоправим, каквито и поправки да се правят по него, и трябва да бъде отхвърлен в неговата цялост. С тези действия днес Вие не утвърждавате, уважаеми колеги, а ерозирате, подкрепата за Европейския съюз и НАТО в българското общество. Днес се ражда една коалиция на войната, която рано или късно ще доведе до тежка политическа цена за всички, които днес натиснат копчето за това решение. Все пак все още имате време да размислите, преди това да се е случило. Ние от БСП казваме: не на войната – да на мира. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. Има ли реплики към изказването на господин Вигенин? Заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви, господин Председател. Вземам думата за кратка реплика не искам по цялото изказване да вземам отношение – само по отношение на това, което казахте, господин Вигенин, че не е взето становището, не са изслушани службите по темата. Искам обаче да Ви припомня всички бяхме заедно в тази зала през януари, когато няколко дни преди започване на войната изслушвахме на закрито заседание службите. Те какво ни казаха? Няма да има война. А тя започна няколко дни по-късно. Така че не знам защо трябва да търсим това мнение на службите, защото ще чуем нещо подобно. Мерси. Благодаря Ви, господин Атанасов. Втора реплика има ли? Не виждам. Дуплика, господин Вигенин? Отказвате. Следващото записано изказване е на господин Лорер. Заповядайте, господин Лорер.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отправям призив към всички нас да сме точно такива – представители на хората в България. И нека да Ви споделя какво аз виждам сред хората в България по тази тема. Да, има такива, които твърдят, че не трябва да изпращаме военна помощ на Украйна. Има и такива, които твърдят, че сме безкрайно закъснели. Има и такива, които темата изобщо не ги интересува. Между всички тях обаче аз виждам нещо общо – те всички искат едно и също нещо, и това е сигурност у нас, в България. Сигурността е много необичайна тема, защото всички ние се сещаме за нея само когато стане напечено. Когато е мирно и тихо, не се сещаме за сигурността. Но сега, когато до нас бушува война, би било безкрайно безотговорно за този парламент да не се занимае с въпроса за боеспособността на Българската армия, която е призвана от Конституцията да осигурява тази страна. Встрани от словесни еквилибристики и всяване на страх, нека да си поговорим за кратко за Българската армия – някога толкова славна и сега толкова изоставена. Вчера в Комисията чух коментар, днес се повтори, че било цинизъм да се говори за модернизация на армията ведно с предоставяне на военна помощ за Украйна. Позволете ми да споделя какво за мен е истински цинизъм. Истински цинизъм е да поддържаш въоръжение от миналия век – съветско въоръжение, и да твърдиш, че искаш боеспособна Българска армия, която да осигурява нашата сигурност. Това е цинизъм! Няма да я оголим Българската армия, ако се разделим с тези руски доспехи. Ще я оголим, ако не започнем да ѝ осигуряваме нови, съвместими, модерни. Ако не сега, кога да го направим? Повечето държави в Европейския съюз вече се възползваха и го направиха. Вчера в Комисията също се чу, че видите ли, ако помогнем на Украйна да защити населението си, ние ставаме участник в конфликта.

Предоставяйки военна помощ на Украйна заедно с нашите партньори, ние заявяваме ясно, че България е достоен съюзник, на когото може да се разчита. Именно това доверие между партньори, изковано в лицето на истински конфликт, именно това доверие води до повишаване на колективната ни сигурност, защото започваме да си вярваме едни на други. Нека не сме поредният парламент, който ще изостави модернизацията на България – било с връщане на хартиени бюлетини, било с изоставяне на правосъдна реформа, било с изоставяне на модернизацията на армията!

Вие осъзнавате ли какво обсъждаме, какво ще гласуваме и за каква модернизация става дума? Само ще Ви дам един пример: преди седмица излезе информация, че евентуално Германия ще даде някаква компенсация на България – военна техника. Да Ви кажа ли какво заявиха от немското Министерство на отбраната: имаме възможност евентуално, евентуално от най-дълбоките ни резерви на танкове от ГДР да дадем евентуално нещо! Значи ще получим , нали се сещате каква модернизация Сещате ли се? Или не го мислите това? Много е лъскаво тук да обяснявате за модернизация и да обяснявате какво искате да направите, само че искате да оголите това, което… Да, старо руско оборудване – Вие искате и него да изпратите! Евентуално някъде някога някой ще води преговори да ни дадат безплатно! Знаете ли какво ще ни дадат? След два дни точно Вие ще сте този, който ще стане тук и ще защитава да купи чертежи

имаме предвид, че в Българската армия и във въоръжените сили служат 40 хиляди души. Нека не обиждаме труда им и службата им всеки ден – те не заслужават това отношение. Второ, като си говорим за модернизация на армията, да, прекрасно, надявам се да продължите тази нова политика нова политика на „Продължаваме Промяната“ и в следващите решения, когато да подкрепите модернизацията на армията – има внесени два проекта. Впрочем единият проект беше забавен в цялото управление на мандата на господин Петков като министър-председател и можеше да бъде внесен. Имаше, да, загубено време, защото Проектът за инвестиционна програма на Проектът за инвестиционна програма на Министерството на отбраната до 2032 г. отлежаваше осем месеца по време на правителството на Промяната. Надявам се сега да подкрепите наистина повече разходи, защото модернизация без разходи не става. Това е проста математика – няма как да направиш нещо, без да инвестираш. Надявам се в това отношение да размислите позициите на „Продължаваме Промяната“ и наистина да подкрепите не само Проекта за инвестиционен разход утре, който ще бъде гледан, който беше внесен от от Народното събрание и по който беше работено по време на правителството на Промяната – така е. И да подкрепите и Програмата, която е внесена, за да може наистина да се започне мащабната модернизация, за която всички говорим, която година и половина отлежаваше. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. И трета реплика – господин Славов.

Ви, господин Председател. Уважаеми господа министри, колеги, господин Лорер! Действително, ние също гледаме към темата за предоставяне на оръжие през ключа за модернизацията на Българската армия и поради тази причина... Не, не сме лицемери, господин Свиленски. Това е естествено, естествена връзка има между двата въпроса и Вие много добре го знаете. Искам Искам да обърна внимание на Народното събрание на следното. Още в първия ден на това Събрание „Демократична България“ внесе Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили – за създаване на Инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчивост на отбраната, така че превъоръжаването, модернизацията на армията да не зависи от конюнктурните промени на различни мнозинства в парламента, да има акумулиране на средства, да има план за тяхното разходване. Този законопроект го бяхме обсъдили и с екипа в Министерството на отбраната още в рамките на предходния мандат. Надявам се това Народно събрание да стигне и до темата за превъоръжаването на армията, да подкрепите нашия законопроект, а също така да гласуваме в бюджета 2% от БВП за отбрана. И за да не вземам отново думата, тъй като имам една редакция в текста на Решението, дали ще позволите да я изчета? В т. 6 на Проекта на решение, в края на първото изречение махаме точката и дописваме:

поет от европейските държави. България е подписала декларация, но не е извършила съответните стъпки за реално присъединяване, включване в делото. Доцент Пандов, колега, преподавател по международно право, ще направи по-подробна аргументация.

Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Ганев, четете! Ако си бяхте направили труда да прочетете Решението, щяхте да намерите простия отговор и да ни спестите Вашата реплика, а именно, че Министерството на отбраната ще изготви преглед и ще каже... Ето го министъра на отбраната, с когото обсъждахме вчера какво България би могла да предложи на Украйна. Господин Гаджев, кратка реплика и към Вас. Нека не влизаме в дебата за изминалите осем месеца, за да не се налага да влизаме в дебата какво е свършено за българската отбрана през изминалите 12 години. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Лорер. Процедура ли имате? Да? Бяхте споменат, така ли? Лично обяснение. Заповядайте за лично обяснение.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 трябва да посочим, че става дума за заведено дело пред Международния съд на ООН относно обвинение в геноцид съгласно Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. България, както стана дума, е страна по съвместна декларация на 59 държави, включително Европейския съюз и други, според която декларация ще встъпи в това дело. Трябва да посочим, че встъпването не означава, че България става страна в този съдебен спор, но тя може да изложи своето тълкуване на Конвенцията. Излагането на това тълкуване е много важно от гледна точка на ненамесата във вътрешните работи на една държава спрямо друга, а именно на преценката дали геноцидът или твърдението за геноцид на някого е основание за агресивни военни действия и започване на военен конфликт. Срокът, в който трябва да се упражни това право от страна на Министерския съвет, е 15 декември и е важно. В редакционната поправка не е посочен срок, но ние трябва да знаем, че Министерският съвет чрез Министерството на външните работи трябва да предприеме действия в срок до 15 декември, което е важно, тъй като в същата точка е посочено, че България ще подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд по правата на човека, но трябва да посочим, че срокът според Правилника на Съда по правата на човека вече е изтекъл. България и там ще трябва да направи допълнително усилие, за да може евентуално да преценят дали да ни включат в производството в Съда по правата на човека. Исках да направя това важно уточнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: И аз Ви благодаря, господин Пандов, но това не беше процедура, а лично обяснение, защото лично обяснение е, когато сте засегнат, а това беше просто разяснение по редакционното предложение, което можехте да го направите, когато започнехме дебата по обсъждане на редакционното предложение. Следващият, записал се за изказване, е господин Димитров от парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз ще използвам думите на колегата господин Дренчев: „Днес ние пишем история и от нас зависи дали тя ще бъде славна или срамна!“ И това всеки един от тук присъстващите народни представители трябва да го определи. Трябва да определи също така и дали неговият глас ще отиде, за да се даде оръжие, да се отнема човешки живот. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че даването на оръжие също така е и заплаха за националната сигурност на България. Благодаря. Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли реплики? Заповядайте за реплика. Моля за тишина в залата и да не подвикваме от място, ако обичате, колеги. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Господин Димитров, обяснете, моля, защото имаше подвиквания от залата, обяснете, моля, на дясната част на залата и на тази тук, в центъра – от Промяната, защо това е заплаха за нашата национална сигурност. Защо изпращането на оръжия е толкова опасно за нашата сигурност, защото явно някои хора не осъзнават, че утре, вдругиден могат да изпратят и тях на фронта в Русия. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли други реплики? Не. Заповядайте за дуплика, господин Димитров. Благодаря Ви за репликата, господин Георгиев. От една страна, обезоръжаването в тази тежка геополитическа ситуация е най-лошото решение от гледна точка на националната ни сигурност, защото преди няколко седмици, когато се заговори по медиите, че на това Народно събрание може би единствената му цел, която ще изпълни, е да изпрати оръжия на Украйна, българската държава стана обект на хакерски атаки. След като това решение мине, най-вероятно тези атаки ще продължат, а всички ние знаем нивото ни на защита. Последиците от тези подобни действия могат да бъдат фатални за България – за българските предприятия, за енергийния сектор, за държавните дружества. На второ място, това Народно събрание няма мандатност да вземе това решение. Това Народно събрание трудно излъчи председател. Всички ние помним, че три дена избирахме председател на Народното събрание нещо, което досега никога не се е случвало в нашата история. И вместо да се занимаваме с проблемите на българските граждани, то желае да въвлече България в един военен конфликт. Идва тежка зима, дами и господа народни представители, и от нас зависи дали тази тежка зима българските граждани ще изкарат със семействата си на топло вкъщи,

Следващият записан за изказване е господин Джейхан Ибрямов от парламентарната група на ДПС. Заповядайте, господин Ибрямов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители! От свое име и от името на цялата ни парламентарна група изразявам съпричастност с борбата на украинската страна и украинския народ в тези тежки времена. Разбира се, най-важният въпрос, който касае не само страната ни, а и Стария континент, и целия свят, е кога ще спре войната. Тя ще спре, когато има победа. Много е лесно да се отговори по този начин. Разбира се, следва следващият въпрос – каква победа? За нас от „Движение за права и свободи“ е много важна победата на мира. Победата на мира, който се постига, както ясно и категорично го заявихме още февруари месец в декларацията от трибуната на Народното събрание, това се постига чрез диалог, чрез дипломация, чрез разум и чрез преговори преговори, които трябва да доведат до победата на мира. И разбира се, България може да се включи, трябваше да се включи в тези действия, начело с Европейския съюз, да насърчат и да участват в този процес. Виждаме такава стъпка, която донякъде допринесе за намаляване на военните действия, от страна на Република Разбира се, в тази декларация в началото ние посочихме, че за постигането на мира най-важни са запазването на териториалната цялост, както и животът на хората, населяващи съответната територия. Уважаеми госпожи и господа, последните 30 години военни действия, война в такъв мащаб на Стария континент ние не сме забелязвали. Това доведе до културен напредък, разцвет на икономиката и други, но винаги е имало кризи. В най-скоро време имахме ковид криза, която допринесе за промяна в икономиката, в икономическите отношения в самите държави, така и във взаимоотношенията между отделните държави. Разбира се, преди това имаше финансова криза, но благодарение на усилията на парламентите, както и на българския парламент, тези кризи бяха преодолявани подобаващо. Но февруари месец военните действия, които се развиха в Украйна, доведоха до много по-сериозна криза – криза, от която българската държава също е засегната, и то много сериозно. Тя е най-бедната, разбира се, с най-ниски доходи в целия Европейски съюз. И това даде отражение върху всички отрасли в нашия живот – икономически, социални, политически и така нататък. Както казах в началото на изказването си, съпричастността изисква отговорно и държавническо поведение. В тази посока е и този проект на решение, който вчера двете комисии съумяха да предложат на Вашето внимание. Разбира се, дали това е възможното решение – за някои да, за други не, но за нас това е издържано, работещо, прагматично и държавническо решение. Много важно беше в самото решение да залегне отдаването на каквато и да е помощ – била тя хуманитарна, военна, военно-техническа, да бъде съобразена с българските възможности и да гарантира сигурността и защитата на българското население. Разбира се, и възможностите съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз да предоставят заменящи способности в Българската армия. Имаше изказване в посока за модернизацията на Българската армия, дали се обвързва с това решение. Разбира се, че не, уважаеми госпожи и господа народни представители! Модернизацията на Българската армия не върви може би с най-бързите и подходящи темпове, но тя е започната много отдавна. В тази връзка и решенията, които приемаме за модернизация на Военновъздушните сили една от точките, която ще разглеждаме утре. В тази посока върви и модернизацията, разглежданите проекти за модернизация на Военноморските сили. С по-бавни темпове се развива модернизацията на Сухопътните ни войски. категорично и точно заявяваме от „Движение за права и свободи“ – Българската армия, българската национална сигурност е от изключително важно значение за нас, за цялото българско население, затова тази съпричастност изисква мъдро държавническо и адекватно решение, което днес е предложено на нашето внимание. Преди да завърша, такова е и Решението, и Декларацията, разбира се, която приехме в Четиридесет и седмото народно събрание, защото голям брой украински граждани получиха, и все още получават, постоянно пребиваващите в България, своята помощ, както и хуманитарната помощ и солидарността като членове на Европейския съюз, която ние изпращаме на нуждаещите се в тази страна.

Няма реплики към изказването на господин Ибрямов. Думата има Даниел Митов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Само да Ви информирам, колеги – господин Митов, секунда, има записани още шест народни представители, общо шест – Даниел Митов, Ивелин Първанов, Борислав Гуцанов, Екатерина Захариева, Кремена Кунева и господин Бачийски. Дотук е това.

за това кой искал мир, кой искал война. Няма народен представител в тази зала, който да иска война. Всички искаме мир. Истината обаче е, че понякога маразмът и мракобесието решават да тръгнат агресивно напред и започват военни действия. Това, че в момента в Европа има война, не е по наше желание. Този въпрос трябва да се отправи в Кремъл – защо Руската федерация започна война, пълномащабна война, в Украйна? Но тя е факт, а в момента България е изправена пред избор – или да помогне на един близък нам народ, изпаднал в беда, или да се опозорим, като не застанем на ясна позиция и просто симулираме някакво съдействие. България, искам да припомня, не е неутрална държава. Членове сме на НАТО и Европейския съюз. Това са два съюза, подписали договори помежду си да бранят в рамките на своите общества и глобално определен набор от ценностни разбирания. Част от тях са правата на човека, свободата на словото, правото на свободна инициатива и правото на свободен избор за участие в съюзи на всяка една суверенна нация. Тези ценности трябва да бъдат бранени както във времена на мир и благоденствие, така и в тежки времена. Не може в момент, в който стане трудно, ние изведнъж да започнем да се гънем, гърчим и да искаме само меда, а когато някой тръгне с жилото, да бягаме. Отново повтарям, войната е факт. Започна я Руската федерация пълномащабно в края на февруари месец. Фактическо признание за това, че Русия е във война, е и обявяването на частична военна мобилизация в самата Руска федерация.

бомбардира жилищни квартали, умират мирни цивилни граждани, а режимът в Кремъл умишлено разрушава гражданска инфраструктура, като електроцентрали и язовири, за да лиши украинското население от нормални цивилизовани условия за живот. Русия разруши международната система за сигурност, обявявайки война не само на Украйна, но и на целия цивилизован демократичен свят. Демонстративно отказа да признае суверенитета и правото на съществуване на цяла европейска нация. И ако Руската федерация успее в усилията си, то никой в Европа, включително и България, не може да бъде спокоен за териториалната си цялост и свободния си суверенен национален избор. Затова ние сме длъжни да подкрепим предложеното днес решение. И последно, да кажа нещо по свързаността между оказването на военна и военно-техническа помощ или подкрепа за Украйна и модернизацията на нашите отбранителни способности. Има връзка. Ако има правителство, което може адекватно да преговаря с нашите съюзници и да се възползва от програмите за съюзническа взаимопомощ, можем да имаме възможности всъщност да заменим старото съветско въоръжение, остарелите и ръждясали съветски железа, да ги заменим със съвместими с натовските стандарти въоръжения и отбранителни способности. може! Модернизацията на Българската армия е нещо, към което винаги сме се стремили според възможностите си, а сега в момента, освен да помогнем на Украйна, можем да се погрижим и за собствените си отбранителни способности, като трябва да гледаме на тази възможност не само като укрепване на собствения си отбранителен потенциал, а и като укрепване на източния фланг на НАТО, какъвто всъщност сме. Благодаря Благодаря Ви, господин Митов. Има ли реплики към изказването на господин Митов? Не виждам. Следващото изказване.

и го пратим на украинския народ, за да дойде ново – модернизирано. Обяснете оттук, от тази трибуна, това ръждясало оръжие, което не става за нищо, което са Ви казали, че снарядите не гърмят, танковете затъват, а гаубиците не могат да стрелят – това ли оръжие искате да изпратите като помощ? Кажете го, за да знаят украинците какво ще получат, защото другото е наистина лицемерие. Благодаря Ви, господин Свиленски. Има ли втора реплика към изказването на господин Митов? Няма. За дуплика, господин Митов, заповядайте.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 Какво можем и какво не можем, разбира се, това ще се прави в синхрон с изпълнителната власт и с анализа, който предстои да направи Министерството на отбраната. То вече е правено. По повод има ли – няма ли, имаме данни, ясно е. Въпросът е, какво може и какво не може, защото, естествено, ние сме записали в Решението, както знаете: ще действаме според собствените си възможности. Какво ще поиска украинската страна, тепърва ще видим в рамките на двустранни и многостранни разговори, но Решението казва ясно, че трябва да помогнем с каквото можем.

едно правителство, което знае какво прави, може да се възползва от програмите за съюзническа взаимопомощ, може да дойде и да каже на Народното събрание – това можем да дадем, с това можем да го заменим, такива са ползите за Украйна, такива са нашите ползи. Благодаря Благодаря Ви, господин Митов. Следващото изказване е на господин Ивелин Първанов от групата ВЪЗРАЖДАНЕ. Заповядайте.

вече беше споменато, че ние сме задължени към Европейския съюз и към НАТО. Вчера на Комисията по отбрана и на Комисията по външна политика господин външният министър каза, че НАТО по никакъв начин не се ангажира с военния конфликт в Северното Причерноморие. Другото нещо, което трябва да отбележим, е, че Украйна не членува нито в НАТО, нито в Европейския съюз. Към тази държава България няма никакви ангажименти. Относно това колко сме съпричастни към решенията на нашите партньори. Да си спомним, че през 1879 г., Берлинският конгрес, нашите партньори поискаха България да бъде разделена на три части, българското землище и българската нация. Тогава нашите предци не се съобразиха с това решение, иначе представете си какъв парадокс щяхме да имаме сега. На минаване по пътя за Пловдив на Траянови врата всички ние щяхме да минаваме митнически и граничен контрол, при спускане от Шипка също, при почивка на нашето Черноморие, когато минаваме от Обзор, също щяхме да минаваме. Някъде в Пловдив щеше да се говори на източнорумелийски език. В Пловдивския университет щеше да се говори, че Кирил и Методий са най-големите източнорумелийски просветители, че Иван Вазов, Христо Ботев и Любен Каравелов са най-великите източнорумелийски източнорумелийски творци и че България краде историята на Източна Румелия. Априлското въстание щеше да бъде апотеозът на борбата на източнорумелийския народ. Този парадоксален, безсмислен спор беше ликвидиран през 1885 г. и благодарение на това ние празнуваме нашия празник – Деня на Съединението, защото България тогава не се съобрази с диктата на европейските сили, на партньорите. България имаше своя позиция, отстояваше своите интереси. За нас на първо място е българският интерес, българският интерес и животът на българските граждани. Не знам колко от Вас са съпровождали свой приятел или колега в поцинкован ковчег, който после не може да бъде ексхумиран. Това тук, което ще Ви покажа за кратко, някои биха нарекли артефакти, други биха нарекли реликви. (Показва.) Това е от бойните полета при Дойран, остатъци, проектили от английските снаряди с хиляди са хвърчали край ушите на българите. Едно такова е достатъчно, за да изпрати човек в гробищата. (Показва.) Няма значение каква каска сте му дали, няма значение как сте го натренирали. Няма значение дали е подготвен или неподготвен войник. Няма значение дали има силна мускулна система. Няма значение каква диплома е взел. Няма значение какъв лиценз има. Няма значение с какви биостимулатори и болкоуспокояващи сте го натъпкали. Това нещо го праща в гробищата. (Показва.) Всеки войник знае, че това е лицето на смъртта. Всеки път, когато ги гледате, помислете, че десетки хиляди българи са заплашени от тях, защото, ако България стане страна в този военен конфликт, защото точно това беше писано вчера – осигуряване на военна и военно-техническа помощ, ако мислите, че военно-техническа е това, военна не знам какво означава. И лицемерие е наистина да ни говорят хора, които разсипаха Българската армия. Екипът на Иван Костов от СДС, който наряза ракетите, който унищожи икономиката, сега да ни обяснява, след като се е разсеял по няколко парламентарни групи, как трябва да се превъоръжава Българската армия. Моля Ви – та Вие я закопахте още преди 25 години. Благодаря Ви, господин Първанов. Аз все пак ще помоля колегите, които се изказват, да се придържат малко по-строго към темата – не сме в час по история, макар че има отношение понякога. Има ли реплики към изказването на господин Първанов? Заповядайте за реплика.

когато говорим за българския национален интерес и за българи, и за живота на българите, за българите в Украйна, с които Вие сте доста добре запознат, за разлика от голяма част от залата, защото в Украйна в днешно време има между половин милион и 600 хиляди души, които са от български произход и българска кръв тече в техните вени. Благодаря. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли други реплики? Не виждам. Дуплика – господин Първанов, заповядайте, за дуплика. Господин Георгиев, българите в Украйна по официални данни са около 400 хиляди, но това не включва хората от смесените бракове. Когато през месец април 2014 г. изпълняващият функциите на държавен глава Олександър Турчинов обяви така наречената антитерористична операция в източните провинции на Украйна, той в нарушение на Конституцията мобилизира българите от Таврия и от Болградско в разрез с Конституцията – не трябваше да се извършва мобилизация. На 2 май 2014 г. активисти на превратаджиите от Киев щурмуваха Одеса. В Дома на профсъюзите изгоряха повече от 120 души. Измежду тях беше българинът Иван Милев. Българското Външно министерство по това време и българското правителство не поеха никакъв ангажимент – никой не се интересуваше. Според тях тезата беше ясна – в Украйна живеят само украински граждани, България не се меси в украинския конфликт, това е вътрешен проблем на Украйна. През 2015 г. в Гурково пристигнаха бежанци от Луганска и от Донецка област. Българската държава така и не им даде паспорти. Тук искам да направя един анонс как реагира Полша. Полша още през май месец 2014 г. изпрати военнотранспортни самолети в Източна Украйна, които натовариха тристата поляци – етнически поляци, но украински граждани, от Луганска област, и ги изпратиха в Полша, където полският президент още на летището им раздаде паспортите и ги призна за полски граждани – граждани на Европейския съюз. България не предприе никакви такива мерки, за да защити българите. месец септември 2014 г. заради терора, който беше упражнен в Гагаузкия район и в Тараклийския в Молдова, тъй като прорумънските сили искаха да трупат точки за изборите, като обвиняваха част от българите, които са посещавали Украйна, че са били съпричастни към сепаратистите тогава, ВЪЗРАЖДАНЕ написа декларация, която беше изпратена до Външно министерство, и поискахме увеличаване щата на посолствата в Киев и Кишинев, на консулските служби в Одеса, облекчаване на приемането приемането на българско гражданство за бесарабските българи, да раздадем колкото се може повече паспорти по примера на Полша. Казвам, Полша вече го направи, без да пита украинската страна и без да се интересува от никого. Нашите сънародници обаче не получиха до ден днешен такива паспорти. Бежанците, които са в Гурково, бяха принудени на всеки шест месеца да ходят обратно, минавайки няколко граници, да получат шестмесечна виза за пребиваване в България – никой не им призна дори статут на бежанци. В същото време по 1200 лв. бяха раздавани на различни – суданци, пакистанци, афганистанци, иракчани, които казваха, лъжейки, на границата, че са си изгубили документите и че са сирийски бежанци. Това е лицемерие! Да ми говорите сега, че Вие искате да се грижите за българите, след като осем години сте ги изоставили на произвола, след като ги мобилизират насила, и да развявате някаква подписка на украински чиновници от български произход, които, за да си запазят

Благодаря, господин Председател. Макар да не бях споменат поименно, се разпознах в това, че Министерството на външните работи по това време не е направило необходимото, затова искам да изясня какво е направило Министерството на външните работи по случая с палежа в Одеса, в който загинаха толкова хора. ние имахме тогава категорична реакция, която беше отправена и към правителството на Украйна тогава, и към Съвета на министрите на външните работи. Поискахме разследване. Получихме подкрепа в тази връзка от Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз този случай да бъде разследван от специалния съвещателен панел, който беше създаден от Съвета на Европа – това за друга институция говорим от Съвета на Европа, наред с разследването на случаите, в които бяха убити хора на Майдана и от двете страни. Този съвещателен панел, Комитетът на министрите прие това предложение, беше включено разследването и излезе със становище по това как как украинската страна, украинските власти са разследвали този случай. То беше изключително критично и мога тук да кажа, че очевидно и прокуратурата на Украйна, и съответните служби не направиха необходимото този случай в Одеса да бъде разследван адекватно. Има го и на български този доклад, може да се намери. Истината е, че за случая в Одеса истината не излезе наяве и виновните не бяха наказани. Трябва да си казваме истините такива, каквито са, и това стана, защото украинската страна не направи необходимото виновните да бъдат наказани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Думата има господин Борислав Гуцанов от парламентарната група „БСП за България“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Трябва да сме много внимателни, когато даваме оценки от такова важно значение, касаещо мира и войната, касаещо националната сигурност и живота на всеки един българин. На 13 декември 1941 г. точно тук, в тази зала, министър председателят тогава Богдан Филов влиза и народното представителство, ставайки на крака и ръкопляскайки му,

но само няколко години по-късно това правилно решение ли е било? Затова аз казвам, че трябва да сме много внимателни, когато обсъждаме мира и войната. От БСП още в предходното Народно събрание коментирахме и предложихме, че България трябва да бъде страната, където да се провеждат мирните преговори между два славянски народа, а не да коментираме да даваме ли, или да не даваме оръжие. Мисля, че е дълбоко погрешна и може да се превърне във фатална за националната сигурност на България тезата на новата военна коалиция или коалиция на войната да даваме оръжие и да превъоръжаваме заедно с това Българската армия. Идеята, че ще получим ново модерно въоръжение от НАТО, от нашите съюзници, в замяна на изпратено в Украйна не е точна и е погрешна. Ще получим ново въоръжение, но тогава, когато си го купим и когато ни го дадат. Справка: първите осем F-16 – платени 2,2 милиарда и все още не са на разположение на Българската армия и сме напът да гласуваме втори такива. На следващо място – защо ще даваме тези оръжейни системи, ако те не са ефективни? Защо те ще ни ги искат? Един въпрос, който също трябва да бъде обсъден. Какво бихме дали – танкове, бойни самолети, вертолети, тактически ракети и артилерийските ни системи, които са в оперативна готовност, които са в минимални количества в момента, които са включени в интегрираната отбранителна система на страната, зоново прикриват столицата, атомната централа и други стратегически обекти. Внедряването на нов модел на противовъздушна отбрана колко време ще отнеме? Колко е необходимо на личния състав, за да се обучи, евентуално, когато дойде тази техника? Някой мислил ли е по тези въпроси? Какво се случи, когато ликвидирахме единствените наши балистични ракети? Имаме ли нови на тяхното място? Какво се случи със закриването на нашия Разузнавателен кораб № 421, със закриването на Десета бригада, с 12-те ракетни дивизиона? Имаме ли нови сили на тяхно място? Затова казвам, че трябва да сме много внимателни, когато коментираме тези възможности. От 24 февруари до днес Украйна получи оръжие и военно оборудване на стойност милиарди, а нещо промени ли се във войната? В резултат на тази позиционна война и изтощения има разруха и повече жертви. Имаше и други държави, които вярваха в победоносен край и очакваха оръжието чудо, но дочакаха едно друго знаме на техния парламент. Аз мисля, че изходът са преговори, спиране на огъня и постигане на мир с дипломатически средства. Армията ни наистина трябва да се модернизира, но не като първо се разоръжи. Смисълът започва да прилича тук, че някои политически партии искат да се харесат на някои други посолства, а не да мислят за националната сигурност на страната ни. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Има ли реплики към изказването на господин Гуцанов? Заповядайте, господин Гечев, за реплика. Уважаеми господин Председател, господин Гуцанов, уважаеми колеги! Господин Гуцанов, аз съм съгласен с Вашите заключения, но Вие не споменахте някои важни неща. Първо, използвате термина, както и други колеги тук, за предоставяне на оръжия. Дами и господа, колега Гуцанов, продава се оръжие и Конгресът и Сенатът на Съединените американски щати наскоро ускориха този процес по искане на министъра на отбраната

Така че, господин Гуцанов, няма никакво предоставяне, има страхотен бизнес с цената на хиляди убити от двата славянски народа, от двете армии. Второ, Вие не споменахте за причините, които и някои други колеги казаха, за войната. Ама чакайте сега. Вие забравихте, че има Мински протокол от 5 септември 2014 г., подписан от Украйна, Русия, президента на Франция Оланд и канцлера на Германия Меркел, но избраният 2019 г. президент Зеленски каза, че не го интересува Споразумението, не признава международното споразумение, не дава пет пари за френския президент и канцлера на Германия и не изпълнява решенията, в това число и Протокола от Минск II от 12 февруари 2015 г.

Така че, моля да отговорите на тези въпроси, които пропуснахте. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Има ли други реплики? Не виждам. За дуплика – господин Гуцанов. България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Професор Гечев, абсолютно прав сте за лендлизинга и наистина става въпрос за продажба на оръжие. Аз споменах и в моето изложение, че не става въпрос за подаряване на оръжие, а за покупка на оръжие и дали държавата има тези способности да го направи, е една друга тема. Аз смятам, че дълбоко погрешно беше и плащането на първите осем изтребителя, като сумата беше платена напред, без да се знае кой ще произведе тези самолети. Така че тук няма какво да коментираме. Става въпрос не някой да ни предостави оръжие, в интерес на истината аз съм още по притеснен и от други неща, които чета в текста, който е предложен за гласуване. Не само да се извърши преглед на възможностите за предоставяне на наличното въоръжение и техника, да се проведат преговори за предоставяне или разполагане на заместващ или усилващ капацитет, което също буди много въпроси. За какво става въпрос

а може да има огромни последствия. А що се отнася до Минското споразумение, сте абсолютно прав. Тази война не е само война между Русия и Украйна, напротив, аз считам, че на територията на Украйна се провежда една друга война между Великите сили в момента. И за жалост, тези два славянски народа страдат от това, което се случва на територията на Украйна. Така че наистина процесът е много по-дълбок и за жалост, Минското споразумение не влезе в сила и надали щеше да се стигне до този конфликт, ако се бяха спазили всичките тези мирни преговори. Аз силно се надявам, че мирният процес ще надделее, защото това е пътят – дипломация и мир. Затова основната ценност на БСП е именно мирът. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Уважаеми колеги, преди да дам думата на следващия изказващ се, бих искал да Ви информирам за оставащото време на парламентарните групи, след като удължихме времето: ГЕРБ-СДС – 33 минути,

седем след това изказване и репликата на професор Гечев, „Демократична България“ – 9, и „Български възход“ – 8. Следващото изказване е на госпожа Кремена Кунева от „Демократична България“. Заповядайте, госпожо Кунева.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всеки един от Вас каза какво мисли за нашите съграждани, които са в Украйна. Нито един от тук присъстващите всъщност не е техният глас. По тази причина ние ще си позволим да прочетем писмото на нашите сънародници от Украйна, което преди няколко дни беше изпратено до господин Румен Радев – Президент на Република България, до господин Гълъб Донев – служебен министър-председател на Република България, до Народното събрание на Република България. „Ние, украинските българи – част от които сме в Бесарабия, други в Таврия, трети тук в България, а четвърти пръснати по света – всички днес се обръщаме към българите в България. Ние, украинските българи, завинаги ще сме с два корена в сърцето си, но с един дом и този дом за нас е Украйна. Това е нашето място на силата – не просто земя, прозорци, стени и врати, а семейно гнездо, място, където се пази родовата памет. Не знаем дали човечеството някога е виждало по-коварна, несправедлива и неоправдана война от тази, но от 24 февруари ние не живеем – някои в буквалния смисъл. Нашата икономика и нормалният ни ритъм на живот спряха. Ние всеки ден губим работата си, домовете си и което е най-лошото, близките си. Използваме случая и искаме първо за пореден път да благодарим на България за подкрепата на Украйна и помощта на нашите бежанци, без тази подадена ръка мнозина нямаше да оцелеят. В същото време ние украинските българи очакваме и друг вид подкрепа от България. Българите в Украйна очакваме България еднозначно и категорично да застане на страната на справедливата борба на Украйна и съответно на наша страна, на българите в Украйна. От друга страна, разбираме, че тук се повтарят откровените лъжи на руската пропаганда за това, че националните националните малцинства в Украйна са потиснати и че бесарабските и таврийските българи очакват тъй наречените освободители. Нещо повече, научаваме, че едва ли не точно това е причината България да откаже военна помощ на Украйна, за да защити българите там от украинските нацисти. Ако сред вас има такива, които мислят така, нека споделим някои факти. Руската пропаганда твърди, че Украйна забранява на българите да говорят и учат български. Истината е, че до разпадането на Съветския съюз българският език се е използвал само като битов и именно в независима Украйна започва да се изучава в училищата, откриват се български групи в университетите и именно тогава се създават първите български дружества и организации, започват да се издават вестници, в ефир излизат радио- в ефир излизат радио- и телевизионни предавания на български език. И всичко това ни го даде на нас българите Украйна, всичко това се финансира от украинската държава. Това ли се нарича потисничество? От това ли искат да ни освобождават? И сега най-тъжната мантра – тази за Русия освободителката, спасила българите от турския ятаган и милостиво позволила да се заселят в буренясалата и непригодна за живот бесарабска пустош. Това е най-тежкото клеймо на неблагодарник, с което и досега руската пропаганда се опитва да жигоса всеки, дръзнал да надигне глас срещу Русия. От друга страна, историческите факти недвусмислено говорят, че и за самото ни спасяване и за настаняването на предците ни именно на тези земи Русия си е имала свои стратегически, политически и икономически интереси, както впрочем и предоставянето ни на статута на колонисти, от благодарност за което ние сме изградили прекрасния Преображенски събор в Болград. Българите можем да сме благодарни, но знаете ли какво става по-късно? Нужно ли е да напомняме за многобройните репресии от съветските власти и разкулачването на кулаците, а всъщност работещи земеделци, и депортираните в Сибир? хиляди българи, депортирани от Крим през 1944 г. и разхвърлени из целия Сибир и Средна Азия? Да преразказваме ли спомените на нашите дядовци, изпращани на заточение за три царевични мамула? Да отваряме ли думата за двата тъй наречени гладомора – изкуствено предизвикан глад през 1932 – 1933 г., вследствие на който загиват и изчезват цели български села в Таврия, 1946 – 1947 г., отнел живота на стотици хиляди българи в Бесарабия? Все още има живи свидетели на тези жестоки събития, а спомените на загиналите са запазени в архиви, книги и филми. Ако искате, Вие можете да се запознаете с това, стига да имате желание. Това, което трябва да разбира всеки мислещ човек, е, че Руската империя, която уж подала ръка на нашите предци преди 200 години, за което трябвало да сме благодарни, е нещо много различно от последващия съветски режим на атеистична Русия, от постсъветска демократична Русия и от сегашната Русия с путинския терористичен режим. Трябва ли според Вас благодарността за тогавашната помощ да ни задължава да подкрепяме престъплението срещу човечеството, което извършва Русия днес? Макар въпросът да е риторичен, българите в Украйна имаме своя точен и категоричен отговор. За повече от 200 години въпреки трудности и лишения, терор и издевателства, смени на власт и режими, българите направиха от Буджакската степ и Таврийското диво поле райски градини, запазихме езика, културата и идентичността и най-накрая благодарение на независима и свободна Украйна започнахме да живеем свободно и името българин да носим открито и с гордост. Затова представителите на българската общност в Украйна рамо до рамо със свои съграждани от други национални общности защитават родната си земя от нашествениците, защото украинската земя е нашата родина и роден дом за всеки от нас. В цяла Украйна и далеч извън нейните граници са известни имената на героите в тази война, българи по произход, капитаните Димитър Бурлаков, награден с Указ на Президента на Украйна Володимир Зеленски с орден „Богдан Хмелницки“ Хмелницки“ III степен, и Иван Пепеляшко, кавалер на ордена „За мъжество“. Това е нашият отговор и той е категоричен – българите в Украйна заедно с всички други националности се борят за свободата, териториалната цялост и независимостта на своята родина Украйна. И в тази борба имаме нужда от помощта на България.“ Това е част от тяхното писмо. Всичко това завършва с едно изречение: „В този момент, докато четете писмото, някъде в Украйна загиват хора, други са подложени на терор и унижение. Всичко това се случва

Господин Председател, няма да коментирам историческите факти – истини, неистини и полуистини, които бяха коментирани вътре в тази декларация. Искам да задам следните два въпроса: Първо, за кого работят първите двама души, които са се подписали в тази подписка – Татяна Станева и Александър Барон, който поддържа украинския сайт „Бесарабски фронт“? Вярно ли е, че работят за Виктор Куртев, който беше кандидат за депутат от управляващата партия на Зеленски и не беше избран, между другото, тъй като не получи подкрепата на българските сънародници в Украйна заради липса на доверие към него? Второто нещо, което искам да питам, е: вярно ли е, че групата на Станева, Барон и Куртев се отличи особено ярко през 2018 – 2020 г., когато имаше кампания за закриване на Болградския район, и тази група тогава защитаваше украинската теза, че Болградският район не трябва да съществува? Следващото нещо, което искам да питам: вярно ли е, че нито едно културно дружество – българско, нито едно не е подкрепило тази подписка и в него има само имена на граждани без нито една българска организация? Защото огромната част от лидерите на българските организации в момента са с обвинения за сепаратизъм още от 2020 г. заради тяхната дейност по закрилата на Болградския район, който трябваше да бъде закрит и който наистина формално беше закрит. И на последно място, последен въпрос: вярно ли е,

Искате ли дуплика, госпожо Кунева? Вижте, колеги, аз не съм се притеснила. Седем месеца работя с тези хора и на пропагандни въпроси няма да отговарям, няма нужда. Благодаря Ви, госпожо Кунева. Силни, нестихващи аплодисменти. Следващото изказване е на господин Бачийски. Готов ли сте с редакционната поправка, която искахте да предложите на колегите народни представители?

рядко говоря политически от тази трибуна. Молбата ми е да погледнете технически на моето изказване – това, което бих желал да направя като предложение. За мен е много важно Украйна, тя има право да си повишава отбранителната мощност, така че да се защитава в случая на конфликта, който има – тази агресия срещу нея. Но това, което е по-важно за мен от възможността на Украйна да има по-високи отбранителни способности, е какви отбранителни способности има българската държава, тъй като ние затова сме избрани тук като български народни представители. Затова бих желал да направя следната добавка в точка от Решението, с което е излязла Комисията: след думите „съобразно българските възможности“ да добавим „без отслабване на отбранителните способности на страната“.

да изготви този списък, изключително важно, да не се намаляват отбранителните способности на страната. Гледам, че това нещо е написано, между другото, в мотивите на Комисията, но то по никакъв начин не е отразено в самото решение. решение. Доколкото разбирам, голяма част от залата е съгласна с тези мотиви. Нека да ги сложим и в самото решение, така че отбранителните способности на страната да не намаляват. Второто нещо, на което искам да Ви обърна внимание, е по точка в която се казва, че България трябва да види със своите партньори как ще получи заместващи или компенсиращи мощности. Искам да Ви обърна внимание, че много от тези заместващи мощности не представляват прехвърляне на собственост. Например в много държави, както в Словения, дадоха С 300 – получиха „Пейтриът“, но те не стават собственост на държавата, а те са собственост в случая на Германия и Нидерландия. Тоест, ако ние реално получим някакви заместващи мощности, за нас е важно колко би ни струвало съответно да придобием собствеността върху тези или бъдещи. Тоест за нас е много важно да знаем, ако ще харчим държавни пари, те в какъв размер ще бъдат и съответно дали българската държава може да си позволи сега да похарчи тези пари, или в бъдеще, или тези пари могат да отидат за пенсии, или за нещо друго? Ние трябва да имаме тази информация, за да можем да вземем обосновано решение. Затова предлагам в точка да добавим на края на изречението „и да предостави съответните финансови разчети“. Тоест да знаем съответно като дадем някакво оборудване, ако трябва да получим заместващо или да купим следващо такова оборудване, колко би ни струвало? За да може, когато това решение се върне отново в Народното събрание, да знаем дали бихме могли да го подкрепим или не. Това е второто ми предложение, заповядайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Бачийски. Само да повторите по точка първа „без да отслаби отбранителната способност на страната“ къде да бъде, след „съобразно българските възможности“, и там добавяме това, което Ви дадох, а в точка три „финансови разчети“ е на края на изречението. Благодаря. Има ли реплики към изказването на господин Бачийски? Не виждам. За изказване – госпожа Екатерина Захариева. ЕКАТЕРИНА Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда много кратка, защото много аргументи се чуха в подкрепа на обединения текст на решението, но искам все пак да припомня за българските граждани как се стигна до тази война. А тя започна в началото на тази година, в края на февруари, когато Руската федерация нападна независима и суверенна, съседна на нея държава и народ, който самите те наричат братски, когато вече осем месеца отричат правото на един народ и една нация, и една държава да съществува, когато преди месец руският президент обяви частична мобилизация на населението на когато миналата седмица, всяка седмица се случва, но миналата седмица в центъра на столицата на Украйна – Киев, сутринта хората, отивайки на работа, водейки децата си на детска градина, над 14 или 15 човека, ако не се лъжа, бяха брутално убити от руската армия и ирански безпилотни дронове. Така че, уважаеми колеги, всички аргументи, които чухме от тези, които – и това е тяхно право, не го отричам, няма да подкрепят този проект на решение, че предоставянето на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна ще въвлече България във война, че това означава изпращането на войници – това просто не е вярно. Напротив – неподкрепата на Украйна, за да защити собственото си население, инфраструктура и правото на държавата и на народа си да съществуват, означава неподкрепа за правовия ред, за демокрацията и за международно установения ред. Така че, уважаеми колеги, моля Ви, нека да спрем с тази спекулация. Имате абсолютното право да не подкрепите това решение, имате право да излагате аргументи, но много се надявам в българския парламент да не чуваме постоянно от няколко политически сили руската пропаганда и откровените лъжи на цялата руска хибридна машина. машина. Благодаря на колегите, искам да завърша с това, които работиха вчера в почивката, която дадохме на Комисията, и успяхме да постигнем този обединен текст, защото той показва според мен, че все пак българските политически сили, макар и да имаме много различия, сме способни да изработваме и общи проекти на решения, когато считаме, че те са в интерес на българската държава и на българските граждани. Направиха се немалко предложения за редакция в обединения текст. Убедена съм, че част от тях ще го направят по-добър. В разговорите тук, в залата, след направената редакция на господин Янев по точка аз ще предложа на Вашето внимание редакция на точка три, защото тя де факто касаеше това, което той предложи да бъде включено в точка две, и се надявам господин Янев, ако бъде удовлетворен от моето предложение, ако ако реши, разбира се, да оттегли предложението си в точка три. Ние го работихме така или иначе заедно – това, което ще направя в момента, и с него, и с представители на парламентарната група на „Демократична България“. То е следното: точка да придобие следната редакция: „3. В срока по точка първа Министерският съвет да проведе преговори с правителствата на съюзниците в НАТО и партньорите в Европейския съюз за придобиване, предоставяне или разполагане на заместващи способности или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което да позволи ускореното освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника.“

че бидейки съюзник в НАТО, не е просто едно словосъчетание, което ние използваме. Това означава да носим и отговорност за защита на демокрацията, човешките ценности и правото на народите и държавите да съществуват и да избират правителства, и да се развиват напред, да членуват в съюзи и в организации, в които те решат самостоятелно, а не просто да бъдат нападани, да бъдат окупирани само защото на техния по-голям съсед не му харесва пътя, по който народът на тази държава

Благодаря Ви, господин Председател! Като реплика на изказването на госпожа Захариева.

има ли други реплики към изказването на госпожа Захариева? Не виждам. Госпожо Захариева, искате ли дуплика? Не. Следващо изказване – госпожа Корнелия Нинова. Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаеми господин Председател и колеги! В последните месеци въпросът за износ на оръжие за Украйна се поставя като цивилизационен избор. За нас от „БСП за България“ най-висшата цивилизационна ценност е мирът. Ние сме партия на мира и смятаме, че с предоставяне на оръжие на която и да е от две воюващи страни мир не може да се постигне. Повече оръжие означава повече война. Нашето виждане е, че трябва да се сложи край на този конфликт, да се преговаря, да се спрат военните действия и да се търси мирно решение. Ние от „БСП за България“ сме много ясни и последователни по тази тема от началото и ще останем такива. Първо, осъдихме агресията на Русия в Украйна и я нарекохме война, а не военна операция. Второ, подкрепихме оказване на помощ – хуманитарна, приемане на бежанци и като правителство положихме всички усилия тези бежанци да бъдат приети и да им бъде оказана човешка, хуманитарна, гостоприемна, всякаква подкрепа, но винаги сме били против износа на оръжие за Украйна и смятаме, че това ни прави страна в конфликта. Благодарение на участието на БСП в правителството не позволихме тогава да се вземе решение за износ на оръжие за Украйна. Ние спряхме това решение, защото бяхме в правителството! И тук са участниците в преговорите, в лидерските ни срещи и могат да го потвърдят. Спряхме тогава това решение! Сега обаче очевидно има разлика. Каква е тя? Нашата позиция е последователна. На ГЕРБ – ясна и последователна. На „Демократична България“ – ясна и крайно последователна, въпреки че направиха компромис в правителството тогава, послушаха ни и не позволихме износ на оръжие. ДПС – ясно и последователно държат една линия И тези партии, макар че сме опоненти, заслужават уважение за това, че ясно, чисто, последователно, макар и на обратното на нашето мнение, излизат и си го казват пред българските граждани. Имам обаче някои въпроси към две други групи. Няма го господин Петков от началото на този разговор – Кирил Петков имам предвид. Ще го цитирам от юли тази година: „България няма да дава оръжие на Украйна!“ Това той го заяви след нотата на украинския посланик. Това, което сме обещали, че няма да даваме оръжие, това ще направим. Нещо днес се е променило очевидно?! „Български възход“ и господин Янев ни е най-голямата изненада. На 21 април 2022 г.: „Изпращането на военна помощ за Украйна ще удължи агонията на хората там“, казва господин Янев.

това беше преди изборите. И въпросът е: какво се е променило сега след изборите и кой е излъганият? И има ли излъгани хора, които са повярвали на това, а сега виждат друга реалност тук? Понеже се намираме в ситуация, сложна, за разговори за правителство, тук чух подмятания, че това е едно общо решение, че това е една евро-атлантическа ориентация… И тъй като миналата седмица получихме всички упреци на света, избирайки председател на парламента, че се връщаме в статуквото на ДПС и ГЕРБ, Ви питам днес, уважаеми нови колеги: Вие влизате ли в статуквото с ДПС и ГЕРБ, в коалиция на войната срещу коалиция на хартията, както наричате промяната в Изборния кодекс? е по-стряскащо за България и за последиците за българския народ – да разговаряме за промени в Изборния кодекс и връщане на правото на всеки да може да гласува, или да правите коалиция на войната, която да въвлече България като страна в конфликта? Отговорът оставям на българските граждани. Ще приключа с един цитат от президента Макрон – евро-атлантически цитат, който ние подкрепяме, и той е от 24 октомври 2022 г.: „Има изгледи за мир в Украйна и той ще настъпи в определен момент. Искаме този момент да е по-бърз.“ И това става на конференцията в Рим – „Зов към мир“. Ние зовем за мир!

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Нинова, тъй като Вие казахте, че единият от коалиционните партньори Ви е послушал това означава ли, че министър-председателят Кирил Петков през времето на мандата и неговото правителство са били подвластни на тези Ваши съвети, включително във времето, когато пътуваха до Киев? И бяха ли те по някакъв начин натоварени с ултиматум какво да се включи в разговорите по време на срещите, включително с президента Зеленски, които се проведоха в Киев? Като цяло тези Ваши съвети отразиха ли се по някакъв

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Нинова, споменахте парламентарната група на „Български възход“ и всичко това направихте в контекста на темата непоследователност. В тази връзка, желая да напомня, че доскоро Вие бяхте вицепремиер и министър в кабинет, при който имаше рекорден износ на оръжие АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ: И в същото време от тази трибуна Вие твърдите, че днес сте партия на мира и сте против всякакъв износ на оръжие! Ето това е непоследователност, ето това е липса на кореспонденция между заявените политически ангажименти и виждания на партията, която представлявате, и действията Ви като част от от кабинета и управлението. Защото по времето на това управление рекордният износ всъщност беше Вашата гордост като министър. Ето защо аз не мога да приема обвиненията в непоследователност към „Български възход“ поради простата причина, че нашата парламентарна група в днешния дебат с изказването на господин Янев отстоява единствено и само българския национален интерес. (Шум и реплики касае заемане на възможно най-адекватната позиция спрямо актуалната ситуация на конфликта в Украйна…

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Нинова, мисля, че когато се опитваш да помогнеш на жертва от агресор това, което и пише в чл. 51 на ООН, тогава трябва да се направи това, което има нужда и което има нужда жертвата. Много добре си спомняте, че в Четиридесет и седмото народно събрание ние направихме точно това, което поискаха от Украйна, и гласувахме това, което поиска украинският посланик от българския парламент. Те казаха: имаме нужда от тази помощ и ние я гласувахме, и я предоставихме. Мисля, че не е редно да слагате думи на господин Петков, които всъщност не са в тази насока. В момента това, което правим, е, казваме: нека да чуем от министъра на отбраната какви възможности имаме и какво трябва да се предостави като възможности, без по някакъв начин да бъдат накърнени. Според мен не е добре от БСП да се опитвате по някакъв различен начин да се представя фактологията и да се влиза в говоренето на плашене. Това подхожда на ВЪЗРАЖДАНЕ. Политиката на страха не е политика, която трябва в този парламент да работим върху нея. Трябва да работим върху политики за българските граждани. Не може страхът да е политика. група на ВЪЗРАЖДАНЕ.) Не мисля, че подхожда на БСП, не влизайте в тази риторика – не плашете българските граждани с нещо, което не е истина. Членът, който казах от ООН, казва, че когато помагаш на жертва, не те въвлича в конфликт и това е много ясно за абсолютно всички. Иначе 50-те държави, които вече подпомогнаха с оръжие, щяха да бъдат въвлечени. Ние ще видим какво можем да дадем и по какъв начин да помогнем на една жертва от агресор. Благодаря. Госпожо Нинова – за дуплика, заповядайте. Уважаеми колеги, оставам с впечатление, че все едно не сме били в една зала допреди малко? Къде чухте да плашим със страх, зовейки за мир? Къде го чухте това нещо?! И ако обичате, спрете да давате съвети на БСП какво да прави. Ние сме партия, която решава сама какво да прави! Не разбирам защо „Продължаваме Промяната“ и „Български възход“ толкова се възпалиха просто от едни цитати? Аз повтарям думите на Вашите лидери мотамо, както са казани – не ги коментирам. Казвам: ето това беше, сега говорите обратно. Кажете какво става? И защо този плам и този... Мога пак да ги кажа, ако искате. Петков: „България няма да дава оръжие за Украйна!“ и официално го има. „Това сме обещали и това ще направим.“ Стефан Янев: „Изпращането на военна помощ за Украйна ще удължи агонията на хората там. Достатъчно военна помощ има отвсякъде и допълнително изпращане на оръжие от България би било грешка.“ – цитирам. „Трудно е даже да преценим дали Украйна не би била агресор в един момент“ – само цитати и дотук спирам. Българските граждани да си правят изводите. Сега по конкретните въпроси. Износът на оръжие – рекордният, по време на правителството на Петков и докато аз съм министър на икономиката и индустрията. И тогава, и сега, и докрай ще повтарям едно и също изречение: няма да позволим и не позволихме нито един патрон да стигне до Украйна!

от служебния министър на икономиката и индустрията, който обърна с хастара Комисията по оръжие и Министерството на икономиката и каза: „Не, не е изнасяно за Украйна!“ А това се потвърждава и от днешната дискусия, ако бяхме изнасяли, щеше ли да се налага днес да променяме Решението на парламента и да взимаме решение да изнасяме?! Даже чух някой тук, че казва боеприпаси. Че те нашите заводи това произвеждат – боеприпаси. И Вие искате днес да вземем решение да изнасяме боеприпаси, ерго – досега не сме изнасяли?! Така че да спрем с тази мантра, която се повтаря постоянно. Българският национален интерес беше засегнат като тема, да се помогне на жертвата на агресията. Аз казах: ние осъдихме тази война, ние помагаме на жертвите от агресията и смятаме, че българският национален интерес е да не предоставяме оръжия, защото това ще ни направи страна в конфликта. Искаме този български национален интерес да впишем в европейския и в световния ред, тоест да има мир и в Европа, и в света. Оставаме на тази позиция, ще гласуваме против тези решения. Надяваме се разумът да надделее точно заради българския национален интерес. (Ръкопляскания от Да. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Извинете, сега видях, слизайки, че има един въпрос, на който не съм отговорила, моля да ми позволите. Дали сме поставяли ултиматуми на господин Петков, когато пътува до Украйна за срещата със Зеленски и какви разговори са водени там, някой ме попита. Мога само с едно изречение да Ви припомня, защото се забравят тези неща. Ние отказахме да участваме в тази делегация, аз отказах като коалиционен партньор в правителството, като вицепремиер и министър на икономиката и индустрията. Това беше знак, тоест още тогава ние сме давали символични знаци, че сме против тази война.

а иначе, докато се замерваме с обвинения във фалшиви коалиции, българските граждани очакват да им обявим истинската коалиция за съставяне на правителство. Това между другото, малко да разведрим обстановката. Господин Карадайъ, имате думата за изказване.